това е добре

Колеги, възобновявам заседанието. Искам да съобщя оставащото време на групите. „Продължаваме Промяната“ има 22 минути; ГЕРБ-СДС вече няма; ДПС има 20 секунди; БСП има 16 минути; „Има такъв народ“ – 16; „Демократична България“ – 15; ВЪЗРАЖДАНЕ – 11, и независимите народни представители имат 8 минути.

Така са ми го написали, но заповядайте, господин Хамид, за процедура. След това господин Ибрямов за лично обяснение и след това за изказване – господин Петров.

Колко е важно тази процедура обаче да се дава веднага, защото преди малко – преди почивката, заседанието не го водехте Вие

един лъжец от тази трибуна, една политическа пеперуда, която каца от цвят на цвят. Излезе тук, изрече сума ти лъжи по адрес на ДПС! ПРЕДСЕДАТЕЛ

бил нанесъл щети на ДПС заради купен вот! Пълни лъжи, долни лъжи, господин Председател, от една политическа пеперудка! Защото по времето на господин Рашков, когато беше служебен вътрешен министър, ДПС постоянно увеличаваше броя на народните представители. Вижте: 26, 29, сега сме 34 народни представители,

трудно ми е да взема отношение, понеже наистина бях в среща по това време, не знам точно какво и как е било. Но ще предам това, което казвате, доколкото мога, но наистина, моля Ви, тук уроци по биология да не си преподаваме. И да кажа, че времето на ДПС с това изтече, но личното обяснение е извън времето на групите. Така че

Ще я сложа, знам. Обяснявам Ви защо взимам лично обяснение. Защото господин Ананиев засегна „Движение за права и свободи“ – аз съм депутат от „Движение за права и свободи“, и каза, че ние се страхуваме. Господин Ананиев, да, страх ни е и българският народ трябва да се страхува, когато стари комунистически номенклатурчици трябва да заемат високи постове в тази държава, постове, които ще правораздават. Да, трябва да ни е страх, когато хора като него не намериха сила и кураж по Дело № 1 в тази държава – делото за Възродителния процес, да намерят виновници. Да, страх ни е хора като него, които обявяват невинните за виновни, а виновниците за невинни. Да, страх ни е хора като него, които по време на парламентарните избори 2021 г., месец юни и ноември, даваха команди да бъдат репресирани, принуждавани болни хора, принуждавани хора инвалиди да доказват, че наистина са такива. Да, страх ни е, когато тези хора ще заемат високи постове в държавата. Но ще Ви кажа накрая: ДПС никога не го е било страх и няма да се страхува, защото благодарение на яростната съпротива, на мирната съпротива, на героичната съпротива на българските турци начело с господин Ахмед Доган, свалихме комунистическия режим. Не ни е страх, защото в началото на 90-те години за национален идеал с разум за заедност постигнахме благодарение на „Движение за права и свободи“ държавата да излезе от кризата – не само икономическа, а и политическа. Не ни е страх, защото благодарение на ДПС 2004 г. и и с другите политически партии национален идеал беше членството в НАТО. Не ни е страх, защото национален идеал и разум за заедност 2007 г. беше членството на България в Европейския съюз. Не ни е страх, но ни е грижа,

Като изключим финала, мисля, че се вписахте в процедурата отлично. Господин Петров, заповядайте за изказване. Други изказвания засега няма заявени. Благодаря Парламентарната група на партия ВЪЗРАЖДАНЕ винаги е подхождала сериозно към законодателния процес, в това отношение и към настоящата точка от дневния ред. По отношение на правилата за избиране на председател на КПКОНПИ знаете сигурно, че ние също предложихме проект на такива правила. Парламентарната група на партия ВЪЗРАЖДАНЕ подхожда сериозно и към кандидатурите за председател на Комисията, тъй като ние също издигнахме своя самостоятелна кандидатура – на господин Бойко Атанасов. В това отношение считаме, че въпросът с работата на тази комисия, с правилата за избиране на нейния председател е изключително важен за българската общественост. Той е важен и заради Закона, по който ще работи тази комисия, който Законопроект всъщност е внесен, абсолютно е неработещ, той е скопен, но това е тема на друг разговор, който ще се осъществи евентуално другата седмица или по-нататък във времето. Сега да се съсредоточим върху правилата. По отношение на тези процедурни правила не мога да не отбележа, че присъствието им в дневния ред на пленарното заседание – не само тази седмица, а и предходните, беше заложник едни политически договорки. Тоест това дали ще се гледат тези процедурни правила зависеше от едни политически пазарлъци, а именно: политически пазарлъци за съставяне на евентуално правителство. И тъй като официално бяха направени заявки от страна на „Продължаваме Промяната“, че ако другите досегашни коалиционни партньори искат да бъдат водени разговори за ново правителство, то трябва да бъде приет този закон съответно и Процедурните правила в една забързаност, в един спешен порядък намериха днес място в дневния ред на пленарното заседание, и то като точка първа. Не че управляващото мнозинство много се е забързало и много иска да приеме такива процедурни правила, просто от онзи ден това беше поставено като условие от „Продължаваме Промяната“, за да бъдат водени някакви коалиционни преговори за съставяне евентуално на ново правителство с третия мандат на БСП. Ние, когато предлагахме Проект на такива правила, искахме това да бъде един практически и професионален въпрос. За съжаление – и това е и причината да взема изказване, бе на едно направено предложение от народния представител Камбарев, което аз намирам, че е чисто политическо. Това негово редакционно предложение касае касае I., т. 1 и срока за внасяне на кандидатури, който в предложения доклад на Комисията за превенция и противодействие на корупцията е 14 дневен срок, народният представител предложи той да бъде съкратен на пет дни. Аз винаги съм смятал, че когато се води дебат от тази трибуна, той трябва да бъде работен и професионален. Не би трябвало да се правят единствено политически предложения, които целят да обезпечат едно успешно провеждане на преговори за правителство, тъй като това било поставено като условие. Но все пак, съзнавайки ролята си на градивен опозиционер, представител на опозицията, аз ще си позволя в настоящото изказване, и се обръщам към Вас, господин Председателстващ, да направя две редакционни поправки, които ще моля да бъдат записани, аз даже ги имам записани, ще Ви ги предоставя, и ще моля впоследствие да бъдат предложени за гласуване. На първо място, тъй като разбираме очевидното бързане от страна на управляващото мнозинство да се опита да сформира някакво ново правителство, считаме, че този срок следва да бъде променен, който беше предложен преди малко като редакционна поправка – от пет дни. От друга страна, да се обърна към другите опозиционни партии, които искаха веднага да бъдат внесени и разгледани кандидатурите. Колеги, трябва все пак да дадем възможност на преговарящите и на договарящите се да имат време да реагират, ако приемем, че веднага ще внесат кандидатури, може би няма да имат възможност преговарящите и договарящите се да изберат една консенсусна

думите „14-дневен срок“ да се променят на „петчасов срок“. Считам, че едни пет часа са достатъчни за преговарящите от управляващото мнозинство да изберат една консенсусна кандидатура и тя да бъде внесена, съответно и впоследствие подложена на гласуване. Разбира се, няма как това да стане веднага, затова и опонирам на другите опозиционни партии, които искат това да стане веднага. Считам, че пет часа са напълно достатъчни за внасянето на подобна кандидатура. Второто ми редакционно предложение, уважаеми господин Председателстващ, засяга следващата точка втора. Като първо, държа да кажа, че би следвало Правилата да бъдат така направени, че да осигурят един прозрачен избор. Един честен, обективен и прозрачен избор. В това отношение правя следното редакционно предложение, което моля да бъде подложено на гласуване: Това е I., т. 2, изречение В последната част на изречението думата „кандидатите“ да бъде заменена с думите „Бойко Илиев Рашков“, така че предложението ми е първото изречение да има следния вид: „предложенията съдържат подобни писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на Бойко Илиев Рашков.“ Считам, че ако бъде прието, това предложение в унисон с опитите на преговарящото мнозинство да сформира ново правителство, новото-старо мнозинство да сформира ново-старо правителство, ще може да постигне консенсус относно една кандидатура, която да бъде обединител на това ново мнозинство, да изпълни изискванията, поставени от „Продължаваме Промяната“, да бъде приет както председателят на КПКОНПИ, така и новият-стар закон, за който ще поговорим подробно, обещавам Ви другата седмица. И считам, че ако бъдат приети тези две наши редакционни предложения, ние, като опозиция, ще помогнем да бъде изпълнен слоганът на „Продължаваме Промяната“ – „Нулева толерантност към Конституцията“, пардон – „към корупцията“. Благодаря Ви, господин Председател. Благодаря, господин Петров. Аз си записах, няма нужда да ми давате тези предложения. Все пак да кажа, че първото ще го подложа на гласуване, но второто мисля, че противоречи на… (Реплики.) Не, второто няма как, да.

Уважаеми господин Петров, определено не съм съгласен с Вас по отношение на твърде дългия срок, който предложихте, а именно пет часа. Искам да Ви припомня, че на заседание на Комисията по външна политика, когато имаше проекторешение за вдигане на ветото спрямо Македония, по този толкова съществен въпрос на представителите на ДПС, „Демократична България“, ГЕРБ и „Продължаваме Промяната“ им беше необходим точно половин час, в почивката, за който половин час те да намерят обща формулировка или съответно да не намерят такава, в случая не намериха, но пък после подкрепиха тази на „Демократична България“ – какъв парадокс, така че те за половин час тогава успяха да се разберат по отношение на Македония. Считаме, че за КПКОНПИ също биха успели в половин час да се вместят, още повече там директно посочиха и по медиите кой трябва според тях да бъде председател, така че няма нужда от такива забавяния. Както те самите посочват, има нужда от експедитивност, така че, моля Ви да помислите и за по-кратки срокове, по примера, който те самите вече дадоха. Държа да отбележа, че това е техен метод на работа, предложен от тях самите. Би могло в почивката, примерно днес, по желание на някоя от групите, да направят всичко възможно до стигнат до общо решение. Благодаря Ви. Благодаря, господин Георгиев. Други реплики има ли? Настимир Ананиев. Заповядайте, господин Ананиев. Господин Божанков, Вие за изказване или за реплика? За реплика. Добре – трета реплика, господин Божанков. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Петров, тъжно е малко, че Вие, които може би в началото на Четиридесет и седмото народно събрание защитавахте господин Рашков и някои от Вас, може би един-двама съм виждал на протестите, летните, протестите, които бяха срещу ГЕРБ, ДПС, Гешев и така нататък, в един момент започнахте да говорите в един тон с тях. Не е лошо да имаш собствен кандидат и даже може би бих казал, че Вашият кандидат не е лош. Но едно е да излезеш и да кажеш: „Нека по добрият кандидат спечели. Ние имаме собствен кандидат“, друго е да влезеш в релсите на ГЕРБ и ДПС, да повтаряш тяхната опорка за избор директно на Рашков и всичко останало. Много ми е интересно как ще обясните това на своите избиратели, защото, както казах, не е лошо да имаш кандидат, да го защитиш и да кажеш: „Нашият е по-добър“, но да влезеш в

Уважаеми господин Председател, благодаря. Уважаеми господин Петров, една принципна реплика, тъй като и вчера в Комисията казахте да не говорим политически, да не политизираме – политици политици сме, това е най-политическият орган на държавата и от тази трибуна се правят политически изказвания. Това по принцип. После говорихте за договорки. Не съм съгласен. Нормално е парламентарните групи, които излъчват кандидати, да говорят. Никой няма мнозинство еднолично, естествено, че ще преговаря за другите и много отпреди разговорите за третия мандат ние сме обявили своята подкрепа за личността на Бойко Рашков. Много преди това да бъде поставено и като тема и име. Така че не сте коректни в тази посока. Но най-вече не сте коректни да говорите за това, че има някакви тайни договорки, защото… Аз мога да кажа кое е договорка

Но ще Ви кажа и кое е договорка, защото то е във Ваш стил. Във Ваш стил е да сте ваксинирани антиваксъри (шум, реплики, смях), да си държите парите в евро, а да сте срещу еврото, във Ваш стил е обаче и да сте срещу главния прокурор Гешев и да правите редакционни предложения по линия на делегираните европейски прокурори, които поставят прокурорите под контрола на главния прокурор Гешев. Вижте си предложенията на ВЪЗРАЖДАНЕ! Нали бяхте за оставката на главния прокурор? Нали бяхте за орязване на неговите правомощия? Какво стана сега? ВЪЗРАЖДАНЕ предлага в услуга на Гешев, заедно с ГЕРБ, да направите така, че главният прокурор да има пълен контрол над европейските делегирани прокурори. Е, не стана! Обаче с тези предложения показахте къде сте позиционирани.

Законопроекта, позволяващ временно отстраняване на Иван Гешев, който е първият законопроект, внесен от народни представители в Четиридесет и седмото народно събрание на 7 декември, и точно такъв който блокира този законопроект да не влиза в пленарната зала и да не бъде гласуван, защото няма да може да обясни на избирателите си как ще гласува против този законопроект в едно с представителите на „Продължаваме Промяната“, които ще гласуват против този законопроект, та е малко непонятно той да обяснява как ние сме имали някакви задкулисни договорки с главния прокурор и с други опозиционни партии. Това ще кажа и ще приключа по отношение на неговата реплика. По отношение на господин Георгиев. Вижте, дори и да е имало консенсус между управляващото мнозинство по отношение на темата „Македония“, считам че по отношение кандидатурата за нов председател на КПКОНПИ няма такъв консенсус в управляващото мнозинство. Затова срокът трябва да е поне пет часа, в които те да могат да се обединят около една кандидатура, която да може да бъде избрана, да събере мнозинство. И тук се сещам да добавя още нещо по отношение на предходния репликиращ. Ние не само сме защитавали Бойко Рашков, колега Ананиев, ние защитаваме работата му като министър и понастоящем. И само мога да съжалявам, че Вие не присъствате на петъчния редовен контрол и не сте в залата. (Показва снимка.) Това е снимка от миналия петък, господин Ананиев. Вас Ви няма на тази снимка. Ако присъствахте на редовните парламентарни контроли в петък, господин Ананиев, щяхте да сте наясно, че ние от ВЪЗРАЖДАНЕ всъщност подкрепяме работата на Бойко Рашков като вътрешен министър и никога не сме го крили за последната около една година, от която той е вътрешен министър. Така че да излизате с тези обяснение на реплика, че ние всъщност говорим срещу него, мисля, че най-малкото, не сте добре запознат с парламентарната дейност, особено когато се извършва в петък следобед, където и този петък следобед, за съжаление, по време на парламентарния контрол се притеснявам, че няма да Ви видя тук, колега Ананиев, в пленарната зала, пак ще трябва да правя снимки, които да събират няколкостотин споделяния на празната пленарна зала, в която повечето народни представители, включително от управляващото мнозинство, не присъстват, за да видят как ние подкрепяме дейността на Бойко Рашков като вътрешен министър. последователни. Да, и да го е нямало, миналите петъчни контроли го имаше, ние бяхме тук, Вие не бяхте тук, колега Ананиев, за съжаление, така че не мога да Ви обясня нещо, на което не сте присъствали. Затова, колеги, като заключение, моля Ви да обсъдите двете мои редакционни предложения, ако бъдат подложени на гласуване, да ги подкрепите. Благодаря Ви.

Предварително моля за търпение и съдействие от залата, за да може да проведем гласуванията по най-добрия начин, да не пропуснем нещо. Ако случайно някой не си чуе предложението, моля веднага да алармира, тъй като трима заместник-председатели водихме заседанието, да не стане грешка. Изчаквам колегите да дойдат в залата.

Преди да преминем към гласуването, искам все пак да обърна внимание на казаното от господин Камбарев, че част от тези предложения, ако не и повечето, противоречат на Закона и Правилника за КПКОНПИ, но в края на краищата Народното събрание взима своите решения. (Реплики.) Ами, народните представители, като са ги направили, надявам се да са се съобразили с този факт. И така ще започнем с предложенията в I. Някои

Някои от тях са недопустими, разбира се, на пръв поглед още, но едно по едно. едно. Също така да кажа, че ще гласуваме всички направени редакционни предложения и след това в цялост текста с тези от тях, които евентуално бъдат приети. Започваме с предложението на господин Несторов

Колеги, много шумно е в залата, а пък доста гласувания има. Моля – така да намалим децибелите! Първите едно, две гласувания ще изчаквам малко повече.

Цонев, ще изчакам. Гласували 216 народни представители: за 91, против 91, въздържали се 34. Предложението не е прието. Добре, да се настроим явно за прегласуване на всяко едно предложение. Моля, прегласуване.

прегласуване. Гласували 216 народни представители: за 91, против 98, въздържали се 27. Предложението не е прието. Следващото редакционно предложение, тоест предложение, да се добави следното тире към т. 2 в I.: „Удостоверение от КПКОНПИ, че спрямо лицето няма образувана проверка или производство по реда на ЗПКОНПИ“.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Правя тази процедура, за да дам възможност на Вас да проумеете, че това предложение означава следното – бъдещият председател на КПКОНПИ да не е разследван от КПКОНПИ. Ако Вие го отхвърлите, това ще означава, че сте част от мафията. Това гласуване е лакмус, литмус или както искате го разбирайте, на Вашето разбиране за толерантността към корупцията. (Ръкопляскания от председателят на КПКОНПИ, за да има какъвто и да е авторитет, за да бори корупцията, трябва да няма образувани проверки срещу себе си за несъответствие на имущество или парични средства? Ако това го отхвърлите, наистина ще подкрепите

Мисля, че народните представители знаят какво гласуват. По принцип прегласуването е, ако някой не е успял да гласува. Така е по Правилник. Така – режим на прегласуване, моля.

Уважаеми господин Председател, колеги! Гласувах против, защото призивът за прегласуване, който госпожа Атанасова отправи, не съм съгласен с него и той не отговаря на действителната фактическа обстановка. Дали има образувано, или няма образувано производство срещу едно лице, не означава, че това лице е извършило действия, които са в противоречие със Закона. (Ръкопляскания Твърденията на обратното на практика означава, че се отправят едни обвинения за извършено нарушение или престъпление преди компетентният орган да се е произнесъл, което не е допустимо.

и при подаване на искане за издаване на такова удостоверение е възможно веднага да бъде образувано срещу дадено лице производство и по този начин то да бъде отстранено от участие в процедурата. Ако имахме доверие в тази комисия, тогава щях да гласувам за. Има и нещо друго. Много от действията на Комисията подлежат на обжалване по съдебен ред. Какво означава това, че има образувано производство или се е образувало в момента на подаване на искането? Веднага могат да ти го образуват и да ти издадат удостоверение, че има образувано производство, без да се е произнесъл съдът. Затова съм гласувал против. Само да обърна внимание, че дискусиите по тези текстове са приключили. В момента единственото, което имате възможност да правите, все пак, е обяснение на отрицателен вот. Моля Ви да не злоупотребявате с другите процедури. Давам сега думата на госпожа Атанасова за лично обяснение, но нека наистина да бъде лично обяснение – да не отваряме отново дискусия по темата. Благодаря Ви, господин Председател. Да, лично обяснение ще бъде, защото аз се почувствах засегната от думите на господин Иванов, че аз не разбирам нито какво съм гласувала, нито разпоредбите на Закона и Конституцията. Напротив, разбирам ги прекрасно и знам, че никой не може да бъде обявяван за виновен или невинен до произнасяне на съда. Никой не може да бъде арестуван

от Гугъл, уважаеми господа от Промяната. Затова, господин Председател, лично се почувствах засегната, защото знам какво гарантира българската Конституция. Тя гарантира

Знам, че ще я спазите коректно. и да го изпратим на господин Кирил Петков, Асен Василев, Корнелия Нинова, Бойко Рашков и тук да бъде на трибуната – на тази трибуна, пред всеки един народен представител, защото това, което той каза – невинен до доказване на противното, е основно правило, а ние от една година на какво ли не се наслушахме тук по адрес основно на опозицията от властимащите. Затова подкрепям това, което каза господин Иванов. Да го разпратим на Кирил Петков, Асен Василев, Корнелия Нинова, Бойко Рашков и останалите в кабинета, на трибуната да седи записано, за да може всеки един от народните представители, когато застане на тази трибуна, да знае, че не може да ръси каквито и да са квалификации и обвинения по чийто и да е адрес. Благодаря Ви. (Ръкопляскания Интересно предложение – ще помислим върху него. Не знам дали бих могъл аз да го направя, но е хубаво, че си припомняме тези неща и има съгласие по тях. Сега, следващо предложение.

т. 2 да се добави изречението „Кандидати, навършили 65 години, не се допускат.“ Това е леко дискриминационно, но е направено и трябва да се гласува. Моля, режим на гласуване.

режим на гласуване. Гласували 222 народни представители: за 95, против 108, въздържали се 19. Предложението не е прието.

Моля?

Благодаря, господин Председател. Няма да наруша Правилника, господин Председател. Процедурата ми е по начина на водене, не за да обявя, че „Демократична България“ гласуваха

тези бурни аплодисменти, викове и включително изправени народни представители, които не са заели своите места на депутатските банки, не водят до ползотворна работа, до внимание към приемането на процедурните правила. Мисля, че ако продължим в същия дух, господин Председател, може тези процедурни правила да бъдат още по-опорочени. До този момент гласувахме хора от репресивния апарат на комунистическата държава да заемат това място и хора, разследвани от КПКОНПИ. Струва ми се, че ако не въведете ред в залата,

Аз имам две минути за отговор, няма да използвам и двете. Тук е малко на принципа – не е свързано с КПКОНПИ, но има една българска поговорка „Крадецът вика дръжте крадеца!“ Моля Ви да вкарате в ред Вашата парламентарна група! Да ми съдействате Ви моля като председател на парламентарна група. Имаше ръкопляскания и викове най-вече от Вас и от групата на ДПС. Моля и двете групи да не изразяват толкова бурно емоциите си. Моля колегите от парламентарната група на „БСП за България“ да си заемат местата. Наистина, няма нужда да стоите прави. прави. И моля Ви наистина за повече тишина в залата, защото наистина са много предложенията, ще направим грешка накрая. Има още едно предложение към I. Две са, едното на практика няма да го подложа, защото то противоречи изобщо на текста, но другото съм длъжен да го подложа може би, въпреки че според мен то също противоречи на процедурите и е ограничително, но предложението на господин Петров е в I., т. 1: „14-дневен срок“ да се замени с „петчасов срок“. Моля, режим на гласуване.

Гласували 207 народни представители: за 81, против 77, въздържали се 49. Предложението не е прието. По сроковете има още едно предложение, то е на народния представител господин Камбарев: „14-дневен срок“ да се замени с „петдневен срок“. Моля, режим на гласуване.

сме за гласуване. Гласували 223 народни представители: за 87, против 121, въздържали се 15. Предложението не е прието.

имаше и други предложения, направени за съкращаване на срока, но с ясната идея, че това не кореспондира с Конституцията и спазването на правилата в Закона за КПКОНПИ изисква 14-дневен срок за разглеждане на такава процедура и номинации. Но още по-притеснен съм, уважаеми колеги и господин Председател, че от изказванията от управляващото мнозинство – от колегите от „Продължаваме Промяната“, не стана ясно дали ще подкрепят предложението на парламентарната група на ГЕРБ-СДС да бъде записано изрично в процедурата за избор на председател на КПКОНПИ името на господин Бойко Рашков. Аз съм притеснен, че това отстъпление може би от страна на колегите от „Продължаваме Промяната“ и от думите на техните лидери господин Кирил Петков – министър-председател в оставка, че изборът на Бойко Рашков е гарант за продължаване на борбата с корупцията една година той се бие с лошите, но резултатът явно не е постигнат. Но да кажем, че ако не го запишем изрично така в Закона, аз съм притеснен, че мафията може би е превзела „Продължаваме Промяната“ и и ще настъпи голяма криза, ако господин Бойко Рашков не бъде избран и не бъде издигнат от „Продължаваме Промяната“ за председател на КПКОНПИ. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

обявяване директно на име, което да бъде гласувано от парламента. Аз няма да ги подложа на гласуване (шум и реплики), тъй като те са в пряко противоречие със Закона, не можете да ме накарате да нарушавам Закона. Има си процедури, моля Ви. Не съм аз човекът. Заповядайте, господин

„ще ги подложа на гласуване“ и нямаше да взимам процедура, но Вие казахте „няма да ги подложа на гласуване“ и сега съм принуден да взема тази процедура. Господин Вигенин, моля Ви, с цялото ми уважение към Вас и към Вашата интелигентност, не разбираме защо да не подложим на гласуване предложението на госпожа Десислава Атанасова, защото искаме още сега да проверим дали мнозинството, особено ПП, са сериозни в намеренията си да избираме господин Рашков. Това можем да го проверим веднага, човекът да бъде избран, мисля, че предложенията ѝ са много смислени и напълно законосъобразни. Първата точка, Ви припомням, беше господин Рашков освен за шеф на КПКОНПИ да бъде избран за министър-председател, член на ВСС, член на Инспектората или председател, член на Конституционния съд и така нататък. (Шум и реплики.) Второто предложение беше началник на кабинета на всичките тези органи да бъде назначен учредител на партията „Българско лято“. Не разбирам, колеги, кое е незаконното, кое е неправилното?!

Затова предлагам да си вървим по процедура, законосъобразно, както е според Правилника и респективно Закона за КПКОНПИ. Много добре знаете, че тези предложения са недопустими. Преминаваме към следващите предложения. Те са по III. Първо предложение на господин Несторов:

„В случай че се установи принадлежност, то кандидатът да се обяви за недопустим.“ Моля, режим на гласуване.

режим на гласуване. Гласували 224 народни представители: за 89, против 128, въздържали се 7. Предложението не е прието. Сега, колеги, има предложение от госпожа Кирова, което е почти идентично, но все пак има известна разлика. Не го обявих преди това, затова ще подложа и него на гласуване. Ще го изчета конкретно. Да, би трябвало да го гласуваме все пак. Пак в III. да се добави точка втора обаче не към самия текст, която гласи следното: „В случай че се установи принадлежност към репресивния апарат с тоталитарен режим, кандидатурата да се счита за недопустима.“ Моля, режим на гласуване.

на гласуване. Гласували 222 народни представители: за 95, против 108, въздържали се 19. Предложението не е прието.

Ще ги изчета, само ме коригирайте, ако нещо грешно е записано. Кандидатите да не са били щатни служители на военизираните структури като прокуратура (следствие) на комунистическата държава. 2.2. Да не са Да не са имали провали в съществени следствени дела. 2.3. Да не са водили тенденциозно следствие спрямо изявени демократи в България.“ Заповядайте за процедура, госпожо Атанасова.

Уважаеми колеги! Процедурата ми е към Вас, господин Председател. Мисля, че това предложение е допустимо само в частта т. 2.1. В останалите точки ще трябва да се изискват, ако бъдат приети, прекалено детайлни справки. Не мисля, че има възможност в тези срокове. Но правя и второ процедурно предложение, господин Председател, за гласуването на предложението за допълнение в т. 2.1., което току-що изчетохте: гласуването да е лично, явно и да се извърши чрез ставане от място при поименно извикване по азбучен ред и отговаряне със за, против или въздържал се. (Ръкопляскания от е нужна такава процедура, за да е ясно за пореден път, че демократичните социалисти са и от двете страни на залата. Благодаря. Благодаря, госпожо Атанасова. Права сте, защото сега, четейки предложенията, виждам какво пише в т. 2.2. и т. 2.3. Това не са юридически текстове, а по-скоро по-скоро литературни. Все пак „изявени демократи“ – къде е дефиницията на това, „провал“ – какво е провал? Това са субективни неща, които няма как да заложим в правилата. Вие сте права, че те са недопустими, но ще подложа на гласуване т. 2.1., която на практика да бъде т. 2.

ще подложа на гласуване Нека да прочетем, понеже досега май не сме били в такава процедура. Моля за внимание, колеги, защото трябва да си спазим процедурите. Моля да чуете какво пише в Правилника. По предложението, направено от госпожа Атанасова: „Чл. 61. Предложение за гласуване по чл. 60, ал. 2, 2, т. 3, 4 и 5 – хипотезата, за която става дума – или за тайно гласуване, може да бъде направено от една десета от всички народни представители или от една парламентарна група.“ – Дотук то е направено от парламентарната група, нали така? „Предложението се поставя на гласуване без разисквания. Изслушва се по един народен представител от парламентарна група, която не е съгласна с направеното предложение.“ Ако имат желание, разбира се. Има ли представители на група, които не са съгласни да се гласува по този начин, за да изразят мнение?

Колеги, нашата група не е съгласна с направеното предложение от госпожа Атанасова, тъй като системата позволява идентификация на всеки един народен представител и ние може да видим

не сме съгласни. Като към аргументите на колегата, който говори преди мен, добавям и още. Госпожа Атанасова няколко пъти я чухме, ясно е каква цел гони тя, но не е много приятно, че точно тя и нейната парламентарна група изразяват тези мотиви, защото,

на практика Вие нарушихте Правилника с изказването си, защото вместо да се мотивирате защо не трябва да се гласува поименно със ставане на крака,

но наистина моля да сме внимателни с процедурите. Кредитирахте изказването на колегата, което беше в абсолютно нарушение на Правилника, с предположението, че то може и да е вярно. Това Ваше Ваше държание, господин Председател, е обект на моята претенция. И накрая да кажа още нещо. Аз разбирам, че господин Божанков, който е излязъл от

Мисля, че вече може да преминем към гласуване на предложението на госпожа Атанасова, шум и реплики) гласуването по… Моля да чуете какво гласуваме. Аз не знам защо е това настроение в залата днес, отдавна не се е случвало! Моля Ви да се съсредоточим върху гласуванията, наистина. Госпожа Атанасова направи предложение гласуването по точката, която прочетох преди малко, да стане от място при поименно извикване по азбучен ред и отговаряне със за, против или въздържал се. Моля, режим на гласуване.

Сигурни ли сте? Добре. Прегласуване. Гласуваме отново. Прегласуваме предложението на госпожа Атанасова.

режим на гласуване. Гласували 224 народни представители: за 89, против 128, въздържали се 7. Предложението не е прието.

Преминаваме към пето римско. Има две предложения – пак едно по едно ще ги гласуваме. Първото предложение от господин Несторов гласи следното: „В т. 6 след думите „повече от“ думата „половината“ се заменя с „две трети от народните представители“ и останалото се заличава.“ Моля, режим на гласуване.

сме за гласуване. Гласували 223 народни представители: за 87, против 121, въздържали се 15. Предложението не е прието.

Моля, режим на гласуване. Гласували 224 народни представители: за 89, против 128, въздържали се 7. Предложението не е прието. Остана последното предложение, моля да внимава господин Манев, тъй като не съм сигурен дали дали правилно е отбелязано. Той предлага да има още едно приложение към приложенията, които са към решението, което е озаглавено така: „Декларация за това никога да не е участвал в процедура по отнемане на допуск.“ Тук едно уточнение... Не е ли така? Елате да го уточним това, защото може би трябва да има по-точна формулировка. него да не е прилагана процедура за отнемане на допуск и да е отнет допуска му до класифицирана информация по Закона за защита на класифицираната информация.“ Това е

„Декларация на лицето, кандидат за председател на КПКОНПИ, за това, че по отношение на него не е прилагана процедура за отнемане на допуск на класифицирана информация или не му е бил отнеман допускът до класифицирана информация по Закона за защита на класифицираната информация.“ Благодаря. Благодаря, господин Манев. Господин Свиленски – процедура. Благодаря, уважаеми господин Председател. Процедурата ми е по начина на водене. Вие в стремежа си да бъдете достатъчно диалогичен и да спазвате някакъв дух в тази зала правите безброй нарушения на Правилника, като допускате като редакционни предложения неща, на които въобще не им е мястото тук и в тази зала да се правят. Кажете ми, господин Председател, на това предложение на колегата, който го направи, какъв е образецът за тази декларация? затова е тази комисия, която е заседавала, която е утвърдила документи, която е приела тези документи? Сега някой застава тук и казва: може ли декларация, че вчера не е бил еди-къде си, и тук народните представители стават и гласуват някакви изисквания и декларации. Редакционно предложение е едно. Това, което се предлага тук, разбирам иронията на колегите, но моля, поне Вие не допускайте тези гласувания. Защото след време, когато и тях, и нас, и всички ни няма в тази зала, ще дойдат други хора, ще четат стенограмите и ще се смеят

друга ситуация, може би изобщо не трябваше да бъдат допуснати за гласуване, но въведохме един по-свободен подход. Няколко от тях все пак не бяха допуснати, които категорично не отговаряха на Закона и на нашия Правилник, и на това решение на Проекта, но тъй като до момента дадохме възможност по някои от тези подобни предложения да се гласува правилно, залата ги отхвърли. Това е последното с такъв характер. И аз все пак смятам да го подложа на гласуване, а вече смехът и анализите ще бъдат за тези, които по определен начин са гласували за тези предложения. Поемам риска да се смеят и на мен, че съм ги подложил на гласуване. Господин Манев, заповядайте, но наистина нека да е към мен, макар че не знам какво ще кажете. Аз съм на Ваша страна в случая, но... МАНОИЛ МАНЕВ (ГЕРБ-СДС): Господин Председател, както и предното ми изказване е по начина на водене, така и сега ще Ви направя същата забележка. Когато тихомълком кредитирате изказвания на колеги, които си позволяват от тази трибуна да са последна инстанция, да определят кой на кого ще се смее, кой кога в историята напред как ще оценява нещата, Вие също допускате нарушение на принципите дори на Народното събрание, защото сте пръв сред равни в момента и казвайки на колегата: а бе, то смешно, обаче аз ще го допусна... Само да уточня – няма пречка декларацията да бъде в свободен текст, никаква пречка няма, да не е формално приет документ как ще декларираме дали са ни отнели

е положителна точка за този, който ще управлява КПКОНПИ и ще му даде предимство, аз ще Ви ръкопляскам от все сърце, колеги. (Шум и реплики

Колеги, колеги, колеги, моля колегите от ДПС да си заемат местата, както се казва, Вас пряко не Ви засяга този...

Сега, предлагам това, което си го казахте, да сте си го казали вече. Моля, господин Манев, да си седнете на мястото, беше доста изнервена ситуацията като цяло. Аз наистина не чух кой какво казва. Моля Ви, колеги и от парламентарната група на „БСП за България“, и от ДПС, особено от ГЕРБ също, че сте най-много,

Подлагам на гласуване направеното от господин Манев предложение така, както беше направено преди малко при уточняването му в процедурата вече, в която сме за гласуване. Гласували

първо, смятам, че освен господин Бойко Рашков, друг човек с проблеми с достъпа до класифицирана информация едва ли ще се яви на тази процедура. А доколкото прочетохме в медиите преди малко, господин Бойко Рашков е отпаднал като национален приоритет пред сформиращото се правителство и по тази линия това предложение вече става не чак толкова съществено.

така? С това преминаваме вече към гласуване на целия проект на решение. Всъщност от редакционните предложения не беше прието нито едно, така че подлагам на гласуване Проекта, както е предложен. Моля, режим на гласуване.

Първо, върви процедура по приемане на нов закон и тук има опасност да влезем в хипотезата на избор на председател на КЕВР. Кой ще прецени, разбира се, пак Конституционният съд. Второ, от тези правила стана ясно, че за председател на Антикорупционната комисия може да бъде избран психичноболен човек, може да бъде избран човек от репресивния орган и на Държавна сигурност, дори може да бъде избран и човек, който български президент е отказал при избор да го назначи въпреки конституционното си задължение да го направи. Представете си какви аргументи трябва да е имал български президент, при това български президент, истински демократ, уважаван и в България, и на Запад. Освен всичко друго, с приетите правила ние наистина отваряме възможност антикорупционният орган на България да бъде оглавен от човек човек или хора, които нямат нищо общо със спазването на Конституцията, законите, нямат и морален авторитет. Това говорят правилата. Отхвърлените предложения и приетите правила говорят за това. Затова

че владетелят може да бъде какъвто си поиска, единственото, което няма право да бъде, е да бъде смешен, да става смешен. Вие, господин Председател, както одеве правилно отбелязахте, ние днес цял ден се смеем – групата на ГЕРБ, защото с тези предложения, които бяха направени, наистина парламентът беше направен смешен и мнозинството беше направено смешно, а това, колеги, не бива да е така. да е така. Вашият ръководител Кирил Петков обяви преди няколко седмици името на Бойко Рашков и го постави като условие, без което не може да има правителство, с което вкара всички Вас в този фарс. Видяхме правилата, които предлагате – втори фарс. Аз не мога да си обясня защо Вашият все още премиер и Вие искате да станете толкова смешни? Защо правите парламентаризма смешен, защо правите институциите смешни? Какво смятате, че постигате? Има един още по-голям проблем. Ако е вярно това, което започна да се говори днес, че Вие всъщност няма да предложите Бойко Рашков, това означава, че Вашите ръководители на ПП са някакви невероятни интриганти, които са подложили този човек на неистови унижения, и това вече става психопатология, колеги.

С това, което днес правите, ще ги нарушите за пети път. Вярвайте ни, ние сме наистина загрижени за институционалността в тази страна. Вие не може да правите повече институционалността смешна и ние няма да позволим това. Отиваме на избори и тази агония трябва да приключи. Благодаря Ви, господин Председател. Почитаеми колеги, нямаше как да подкрепим този законопроект в този му вид просто защото току-що приехме едни правила, по които с еднакъв успех можем да изберем и господин Рашков, и господин Митьо Пищова и разлика няма да има. Аз ще остана встрани от интригата как това било незаменимо условие за съставяне на коалицията, за спасение на Отечеството – изборът на господин Рашков, най-малкото защото това нещо беше произнесено от господин Кирил Петков, а той обикновено, когато си мърда устните, лъже. Така че много не му повярвахме, че това ще се случи, но има нещо друго. Не знам дали Ви се е случвало, когато гледате, най-често български филм – игрален, особено от по-близкото и по-далечното минало, да изпитате едно ужасно неудобство за начина, по който се излагат актьорите в това, което гледате – за звука, за осветлението, за… И Вие ги познавате тези хора, знаете, че те са едни много добри актьори, гледали сте ги в театър, гледали сте ги... И изведнъж ги гледате на екрана и казвате: „Офф“ – искате, хем да догледате до края това скверно зрелище, хем някак си, ако можете, да им спестите мъките – и техните, и на себе си, и да изключите телевизора. Затова нямаше как да подкрепим този закон. Надявах се да приемете предложението на госпожа Атанасова просто да изберем господин Рашков и да спрем агонията, ако това е било неминуемо условие, но очевидно не сме дорасли до

Всички знаеха кой ще бъде омбудсманът. Тогава обаче възникна огромен спор между Десницата и Левицата за това име – ама шведско било, ама не знам какво. Предлагаше се – народен закрилник, защитник, много беше забавна дискусията. И аз тогава взех думата, и понеже всички знаехме кого ще избираме, казах: „Може ли да запишем в Конституцията, че тази длъжност, която наричаме омбудсман, в България ще се казва Гиньо Ганев и всеки следващ ще бъде – Гиньо Ганев II, Гиньо Ганев III, Гиньо Ганев IV, Гиньо Ганев V.“ Залата се смя, не го подложиха на гласуване, защото как така в Конституцията ще запишем име. Аз, леко притеснен, се криех в коридорите да не срещна бай Гиньо, бог да го прости, защото реших, че той е разбрал, че се подигравам, но той ме настигна тук в един коридор, заклещи ме, стисна ми ръката с две ръце и каза: „Дилов, разбрахте ли, че народното представителство все още не се е издигнало на висотата на Вашите възгледи.“

министъра на енергетиката. Явно, че няма чуваемост, а още повече разбрах, че Лена Бориславова и премиерът са в Азербайджан и вече пътуват обратно. Може би да са кацнали и да направите така, че да ги поканите да дойдат в парламента, за да можем да вземем сериозно решение. Сериозното решение може да бъде следното, господин Председател: вместо през цялото време да се обръщате към ДПС, когато инцидентът беше между БСП и ГЕРБ, се сещам за едно изречение на господин Гиньо Ганев, Любо, който казваше: „Дами и господа народни представители, слезте от стените.“

на това място, съм Ви свалял шапка, но днес ще Ви помоля да напуснете това място, да седне господин Мирослав Иванов, за да може да води заседанието по-сериозно. Следващото ми предложение, колеги, за да излезем от ситуацията с КЕВР, най-сериозно Ви предлагам, единствено Народното събрание може да реши проблема или трябва да се предложи по-бързо процедурата да мине – да не е в 14-дневен срок, следващото, което е, управляващите, вземете се в ръце. Има една процедура, която може да мине – да изберем временно изпълняващ от тези двама, които са които са в Комисията по енергийно и водно регулиране, заместващи, защото ще си отидете ей така и Комисията по енергийно и водно регулиране ще остане без председател. Няма да има човек, който ще подпише повишението на цената на газа – за 240 лв. нагоре, няма да има кой в Комисията по енергийно и водно регулиране да оформя онези документи, с които трябва да се управлява държавата, и всички ще станем еднакво безполезни. Аталай. РАМАДАН АТАЛАЙ: …ако премиера не го поканите и не дойде тук, направете така, че председателят на Комисията по енергетика в парламента да внесе няколко предложения, които Ви дадох, защото едва ли хазартът е по-важното от всичко това, което ще се случи след Вашето заминаване. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Аталай. Ще послушам съвета Ви и след съвсем малко ще дам възможност на господин Иванов да ме смени и да поеме воденето. Извинявам се, ако твърде често съм споменавал ДПС, но то е било единствено с цел да Ви предпазя от замесване в конфликтите в залата, защото знам все пак на какво сме способни всички ние тук. Заповядайте за процедура. Благодаря Ви, господин Председател. Процедурата ми е по начина на водене към Вас. Чуха се две много интересни, колоритни изказвания от интересни, колоритни хора с чувство за хумор, което, разбира се, е чудесно в тази зала да няма само така тежки изказвания, но все пак и когато има такива весели представяния от колеги, за което им благодаря, нека въпреки това, когато има обиди в тези изказвания към български институции – било то и обиди, изказани с интересен език, да правите забележка на говорещия. Когато се движи устата, лъже – това и за всеки един човек, най-вероятно, в тази зала, сигурно може да се каже, и аз не съм сигурен, но такъв тип изказвания не са подходящи за тази зала. Благодаря. това беше изказване, което така на финал поразвесели залата, че много бяха нервите. Това беше единствената причина да не направя забележка на господин Дилов, но наистина, моля Ви, каквото и да считаме за определени хора, личности, ръководители

да гласуваме в залата да бъде допуснато следното лице – госпожа Людмила Петкова, директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите. Благодаря.

режим на гласуване по допуск.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, тъй като предстоящата точка е много важна в ситуацията, в която се намира страната, от тази гледна точка аз мисля, че българските граждани имат правото да се запознаят с какви въпроси се занимава Народното събрание и точно по какъв начин взима своите решения. Затова аз предлагам оттук нататък заседанието и особено по тази точка да се излъчва по БНТ 1 и по БНР Програма „Хоризонт“. Благодаря Ви.

Моля, режим на гласуване по така направеното предложение тази точка, след която следва парламентарният контрол, така както гласувахме, да бъдат излъчвани по БНТ 1. Гласували

излъчвани по БНТ 1. Гласували 167 народни представители: за 76, против 69, въздържали се 22. Предложението не е прието. Прегласуване.

Прегласуване. Гласували 172 народни представители: за 83, против 71, въздържали се 18. Предложението не е прието. Заповядайте, господин Каримански, за Доклада по Закона. „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 47-254-01-96, внесен от Любомир Каримански, Ива Митева и Андрей Михайлов на 11 2022 г., приет на първо гласуване на 14 юли 2022 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Предложение на народния представител Искрен Арабаджиев. На основание чл. 79, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията прие решение да допусне за разглеждане и гласуване така направеното предложение. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 1: „§ 1. В чл. 9, ал. 1 след думите „здравните заведения“ се добавя „обекти за предоставяне на социални услуги за дневна и резидентна грижа“.“ По § 1 има предложение на народния представител Искрен Арабаджиев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Любомир Каримански, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя

Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Искрен Арабаджиев. Комисията подкрепя предложението по буква „а“ и буква „б“ е оттеглена.

след думите „надбягвания с коне и кучета“ се добавя „игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти“. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Игрите по ал. 1, освен когато са организирани онлайн, може да бъдат организирани от държавното предприятие чрез: 1. пунктове за залози, разположени в собствени или наети помещения от него; 2. пунктове за залози, разположени в собствени или наети помещения от лица, с които държавното предприятие има сключен договор за разпространение от името и за сметка на 3. устройства на самообслужване, които са обозначени като пунктове за залози за съответните хазартни игри.“ 3. Създава се нова ал. 3: Пунктовете за залози трябва да са вписани в удостоверението по чл. 34, ал. 2 на държавното предприятие за съответния вид хазартна игра и общия брой на пунктовете за залози не може да надвишава 4000 броя за територията на страната. Пунктовете за залози на държавното предприятие може да бъдат разполагани в железопътни гари, автогари, спирки на градски и междуградски транспорт, пазари, базари, тържища и други търговски обекти и върху прилежащите им площи, които са публична държавна или общинска собственост. Пунктовете за залози на държавното предприятие предприятие може да бъдат разкривани в съсобствени търговски обекти, без да е необходимо нотариално заверено писмено съгласие на всички техни съсобственици, в случай че те не са част от жилищни сгради или са обекти, в които осъществяват дейност платежни в които осъществяват дейност платежни институции. Освен изключенията по предходните две изречения пунктовете за залози на държавното предприятие трябва да се съобразяват с всички други изисквания на чл. 9, ал. 1.“ 4. 4. Създава се нова ал. 4: „(4) Пунктовете за залози по ал. 2, т. 2 не може да надвишават с повече от 65 на сто общия брой пунктове за залози на държавното предприятие. Договор за разпространение не може да се сключи с едно и също външно лице или със свързани с него по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс лица за повече от 15 на сто от броя на пунктовете за залози, за които са сключени договори за разпространение.“ 5. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 5, 6 и 7.“

Господин Стоев, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, искам да коментирам текста на Комисията по § 1, която става § 2. Притеснението ми, което ще изразя, е свързано с това, че в сега действащия § 10в е посочено кои са уязвимите лица и мерки за тяхната защита. Практическото приложение на този член е ясно, че не е голямо, но все пак в ал. 3 на този член лицата, които са уязвими по предходна алинея, няма да ги чета сега, може да поискат да не бъдат допускани до участие в хазартни игри. Това е сега действащият текст. В Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта, който приехме на първо четене, се предлага след „хазартни игри“ да се добави „организирани от лица по чл. 4, ал. 1 т. Впоследствие Комисията приема да са по т. 1, т. 4 и т. 5. До момента в хазартните игри се визират всичките организатори на хазартни игри по чл. 4. Проблемът, който се създава тук, е, че ние поставяме уязвимите лица в неравностойно положение спрямо организатор на хазартни игри, а именно, когато са организирани от държавата, което е по чл. 4, ал. 1, това правило по ал. 3 на чл. 10в не важи – ние искаме да не важи, което според мен не е редно. Поради тази причина Ви моля

Колеги, нещо трябва да се уточни може би във връзка с направеното предложение. Нека да изчакаме колегите един момент. Други изказвания има ли междувременно? Господин Стоев, само една бележка Ви правя – Комисията предлага конкретен текст, който да бъде подложен на гласуване.

В чл. 10в, ал. 3 накрая се добавят думите: „и до участие в хазартни игри, организирани онлайн“.

от това, което е гласувала Комисията. Не бих искал да допускаме такова нещо – да правим промяна по същество, тъй като вече сме определили обхвата в Комисията, и смятам, че сме казали и европейският опит какъв е. Европейският опит ясно показва, че примерно в бензиностанции или на места, където има тото пунктове или такива пунктове за лотария и за лото, може без

Благодаря Ви, господин Каримански. Има ли реплики? Господин Стоев, заповядайте за реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Каримански, относно процесуалната допустимост на моето предложение, то е допустимо от гледна точка на това, че в същия смисъл е направено и предложението до Комисията,

Относно това за легитимацията, тук говорим за мерки за защита на уязвимите лица, господин Каримански. Ако следваме Вашата логика, то трябваше да отменим чл. 10в изцяло.

са юридически лица по т. 1, 4 или 5, реално те ще трябва да се съобразяват с чл. 10в, а държавата, която е т. 3 – организатор на хазартни игри, няма да трябва да се съобразява с чл. 10в. Така че, според мен, това предложение следва да бъде гласувано и прието. Благодаря Ви.

По-скоро да внеса яснота, господин Председател, защото това, което иска господин Стоев, е ясно, но не са ясни последиците от това. Ние го дискутирахме в Комисията така наречените уязвими лица, това са лицата, които не бива да бъдат допускани до участие в хазарт по една или друга причина, да кажем зависимите, констатирана е такава, и решихме предвид и европейския опит – това, което каза председателят на Комисията, да не важи за държавния хазартен оператор, защото Тотото с неговата основна дейност с монопола, който му дадохме за лотарийни игри, фактически не е нужно и той да осъществява този контрол. Да Ви кажа как се осъществява този контрол – с показване на лична карта, тоест представете си: отива пред апарата, защото те са машини, от които се купува талон, и на кого ще показва там личната си карта, за да се установи? Или си представете как в пункт, който е със служител, как се нареждат, хората чакат отзад да се провери всяка лична карта дали лицето е било в списъка на уязвимите лица. Защото за уязвимите лица се прави един списък, раздава раздава се на операторите и те по този списък проверяват. За всички останали – и Вие например – машини, така наречените ротативки, казина и така нататък, там има възможност да бъде осъществявано, на входа показваш лична карта и не те пускат, ако си малолетен или ако си в списъка. В случая това няма как да стане, затова дадохме това предимство на държавния оператор по тази причина. Много ясно го дискутирахме всички в Комисията. Исках само това да поясня. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: И аз Ви благодаря, господин Цонев. Има ли трета реплика, колеги?

по една проста причина. Нито един от пунктовете, тоест всички пунктове, взети заедно, нямат интегрирана съвместимост, нито оперативна такава. При липсата на интегритет и оперативна съвместимост на тото пунктовете няма как да се направи това нещо. Кажете как да бъде разписано, ако го предлагате? Вие предлагате нещо, което няма как да бъде приложимо в момента. Тогава защо го правим? Това, едно. И второ, мисля, че това наистина го дискутирахме в Комисията по бюджет и финанси, бяха изказани аргументите и най-вече всички колеги, които присъстваха от „Продължаваме Промяната“, се съгласиха с това. Не знам защо трябва отново да го дискутираме! Но пак казвам: по-важното нещо е, че няма интегритет и оперативна съвместимост да се проверяват тези лица във всички тото пунктове. Ние ги изключихме от така наречените игрални зали. Да, там ще бъдат проверявани, за да сме спокойни, но там, където са тото пунктовете, няма как да стане. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Каримански. Други изказвания има ли, колеги? Няма. Прекратявам дискусията.

Уважаеми колеги, ще подложа на гласуване първо наименованието на Законопроекта, което е по вносител, както и предложението на Комисията за създаване на нов § 1. Моля, режим на гласуване.

Преминаваме към § 1 по вносител, като поставям на гласуване направеното предложение от господин Стоев, а именно в текста, предложен от Комисията, да отпаднат думите: „организирани от лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 4 и 5“. Моля, режим на гласуване.

режим на гласуване. Гласували 154 народни представители: за 153, против 1, въздържали се няма. С това предложението е прието и съответно Законопроектът на второ гласуване.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

на 22 април 2021 г. по Ваше предложение Четиридесет и петото народно събрание наложи мораториум върху правенето на промени в състава на органите на управление и контрол над държавни публични предприятия, на държавни лечебни заведения за болнична помощ и на други дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, както и избора или назначаването на други управители или контролни органи. Тогава парламентарната група на ГЕРБ-СДС не участва в гласуването, водейки се от разбирането, че Вашето предложение е незаконосъобразно, както впоследствие това беше потвърдено и от решение на Конституционния съд. Доколкото си спомням, тогава Вие обяснихте, че понякога целесъобразността е по-важна, отколкото формалното спазване на приети норми. Година по-късно обаче, Вие правите точно това, за което наложихте мораториум. Наблюдавайки Вашите действия, все повече се убеждавам, че твърденията Ви, че водите битка с лошите практики, са само празни думи. Тази битка е срещу други политически субекти, но не важи за Вас и Вашата партия. В тази връзка моят въпрос към Вас, уважаема госпожо Заместник министър-председател и министър на икономиката и индустрията в оставка е: кое налага спешната процедура

при условие че правителството е в оставка, няма изгледи за нов кабинет според мен в този парламент и се очаква смяна на титуляра на Министерството на икономиката и индустрията? Смятате ли, че сигнал, че времето е изтекло.) Свършвам, господин Председател. …за подбор на кандидати е достатъчен, особено ако в тях са включени и почивни дни и това ли са Вашите добри практики?

Господин Председател, уважаеми народни представители! Господин Христов, по същество ме питате защо изпълнявам изискванията на Закона? Обявяването на конкурси е задължително по силата на Закона за публичните предприятия – чл. 21, където пише: „Всички членове на органите на управление и контрол се избират и назначават след провеждане на конкурс.“ Обявила съм конкурс, за да изпълня изискванията на Закона. Към Закона има Правилник за неговото приложение – чл. 37, в който е описана цялата конкурсна процедура. Трите дни, за които говорите, са тридневен срок за подаване на кандидатури, но след това цялата процедура отнема близо месец, и това е описано в заповедта, с която е започнал процесът, тъй като има време за: комисия, която да прегледа подадените кандидатури и да се произнесе кои от тях са допустими и отговарят на условията и кои не; след това срок и време допуснатите кандидати да представят концепция и виждане как ще развиват предприятието, за което кандидатстват; след това нов срок, в който Комисията се произнася след изслушването на кандидатите – нещо подобно на процедурите, които правите в Народното събрание. Тоест отговорът на Вашия въпрос е: назначили сме конкурси в тези предприятия в изпълнение на Закона за публичните предприятия и Правилника за неговото прилагане, без да се отдалечаваме и на запетайка от това, което се изисква от нас по силата на нормативните актове на България.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

да си ги внесе в Министерството, особено когато става дума за дните, които включват петък, събота и неделя, а е обявено в петък – събота, неделя, и понеделник е крайният срок.

и как така в един период от десетина-петнадесет дни решихте, че те не могат да изпълняват повече задълженията си, независимо от това дали на всички от тях им е изтекъл предишният срок, по който са били назначени като управители или членове на директори в тези дружества?

Уважаеми господин Христов и колеги! Вие сам казвате, че конкурсите са обявени на 27 юни. Ние сме правителство и аз министър на икономиката и индустрията от декември миналата година. Обявяваме тези конкурси едва през юни, защото искахме държавните дружества да представят Отчета си за работата за 2021 г. Решенията за смяна на дружествата, на ръководствата на дружествата са вземани и водени най-вече спрямо представените резултати в отчетите. Ако искахме да направим това, което внушавате, че ние сме дошли и виждате ли всички ги махаме безпринципно, смяна на всичко, метла на всичко, имахме време от декември до юни да го направим. Не сме ги пипали, за да търсим обективни причини за смяна там, където е необходимо, и тези обективни причини бяха представените отчети за дейността на дружествата. В тази връзка казвам, че редица от нашите дружества – държавни дружества, не бяха платили дивидент на държавата, приключиха 2021 г. на загуба, комисията в Министерството на икономиката и индустрията оцени, че не са изпълнили бизнес плановете. Това са били критериите и затова сме изчакали до юни да обявим тези конкурси, но използвам повода да кажа, излизайки от това правителство, или вече правителството е в оставка, доказахме, че държавните дружества могат да се управляват и ефективно, защото в момента оставяме държавните дружества с намалени задължения, с увеличени парични потоци в банковите сметки, с изплащане на задълженията и намаляване на техните задължения към доставчици – държава, общини, където има, с много силно увеличена социална програма – увеличихме заплатите на работниците, в един от заводите с 200 лв., дадохме ваучери за храна, пари за почивки през лятото по 150 лв. и така нататък, твърдя отговорно с данни, които мога да Ви предоставя в подробности, че оставяме държавните дружества оздравени, социално ангажирани, финансово стабилни и с перспектива да се развиват. Благодаря

Ще представя декларация от името на парламентарната група на „Движение за права и свободи“. Уважаеми госпожи и господа, държавата е на ръба на пропастта. В разгара на световна и енергийна криза, когато доставките на горива за Европа са блокирани, а Брюксел зове да пестим 15% от газа, България остана без най-важния си регулатор – Комисията за енергийно и водно регулиране. Оказа се, че както цялата власт на Промяната, и КЕВР е зачената в грях и лъжа. Председателят ѝ е избран в нарушение на Конституцията, така както, прегазвайки Основния закон на страната, Кирил Петков влезе в Министерския съвет, за да употреби властта в интерес на себе си и приятелския си кръг. Черните списъци на Асен Василев, както и незаконните арести, нахлуванията по домовете на възрастни инвалиди и безобразията по време на изборите през 2021 г. на господин Рашков, само тези, които не са ги обжалвали, те не са спечелили делата в съда. Днес, година след като Кирил Петков и Асен Василев бяха имплантирани във властта от задкулисието, клетвопрестъпничеството стана патриотизъм, лъжата – норма, закон, нарушаването на Конституцията вече е героизъм, а върховенство на правото има само когато цялата съдебна власт е в ръцете на умно красивитета Прокопиев, или правораздаването се упражнява от болшевика, реставратор на комунизма чрез антихуманни и репресивни методи и прийоми от онова време, естествено, в нарушение на Конституцията и законите на страната, рушене на демокрация, държава, държавност. Незаконните решения станаха основен закон. КЕВР е нелегитимна, но определя шоковото поскъпване на ток, газ и вода. Вместо премиерът в оставка да е в парламента, за да търси изход от патовата ситуация, той отиде в Азербайджан да договаря газ, без кабинетът да е обявил каквато и да е стратегия за решаване на енергийната криза. Всяко решение на кабинета се отменя еднолично от Кирил Петков или Асен Василев в мига, щом застраши битието им. 800 хиляди бяха спрени от Асен Василев заради санкциите срещу Русия, за да има преговори с БСП обаче, сумата бе разблокирана. месеца Петков яростно защитаваше скандалния меморандум с Gemcorp, за да го отмени за една нощ с фрапиращия мотив: да бъде свалена темата от общественото внимание. Гръмко въведеният лимит за 5 милиона кредити от ББР тази седмица тихомълком падна, за да може който трябва предизборно да се възползва от държавната банка. Впрочем, в скоба само да кажа, вместо обещаните доказателства от Кирил Петков и Асен Василев относно господин Пеевски, вчера чухме директора на Банката да опровергава техните лъжи по адрес на господин Пеевски. Господа управляващи, които Ви няма в залата, няма ли да се извините за калната кампания, с която се изкачихте на гърба на ДПС, за да влезете във властта? Едва ли – за Вас чест и достойнство са мръсни думи. Единственото, което има значение, са офшорките Ви, банковите Ви сметки, комисионите Ви и сделките Ви в интерес на семейно приятелския кръг и най-вече на ментора Ви – олигарха и медийно-енергиен монополист Иво Прокопиев. С тези нови ценности на Промяната обаче Вие направихте България не по-богата, както обещахте, а я загробихте с милиарди дългове и неустойки, които ще плащат и следващите поколения. Енергетиката е в колапс. Бизнесът е в ступор. Хората са в ужас как ще вържат двата края. Планът за възстановяване не само боксува, защото не написахте законите, но и ще бъде орязан най-вероятно с още един милиард заради скандалната Ви сделка с офшорката Gemcorp. Уважаеми госпожи и господа! България вече е в тежка политическа криза. Белезите за това са: първо, има министри – няма власт, всеки член на кабинета спасява собствената си кожа, правителството не работи за хората; второ, преговорите за кабинет изкуствено се протакат не за да се определят приоритети, а да се приемат нови репресивни органи преди изборите – за всички е ясно каква ще бъде новата роля на Бойко Рашков в Комисията за естествено, пак в нарушение на Конституцията и законите на страната, защото това беше условието изобщо да се водят преговори за съставяне на правителство с третия мандат; трето, Народното събрание е изчерпано от съдържание, защото вместо да решава проблемите на хората и бизнеса, във фокуса на дневния му ред са завладяване на репресивните органи на държавата за лична употреба срещу опонентите по време на предстоящите предсрочни избори, след като станахме свидетели на безобразията в независимите регулатори, което беше предшествано от узурпирането на властта от задкулисието. Уважаеми госпожи и господа, изходът е само един и ние от ДПС ясно го заявихме: незабавно разпускане на Четиридесет и седмото народно събрание и предсрочни избори на есен, а не, както днес чуваме с болшевишки прийоми от времето на правителството на Жан Виденов, да задържат властта, както тогава се казваше – до кръв, или още 45 години. Категорични сме, че дори и четворната болшевишка коалиция отново да излъчи правителство, неговият живот ще бъде не повече от шест месеца. Тогава – в края на годината, енергийната криза, галопиращата инфлация, задаващата се рецесия и липсата на бюджет за 2023 г. ще хвърлят страната не само в пропастта на невиждана досега бедност, но и в бездната на омразата, отмъщението, реваншизма и контрареваншизма. Призоваваме Президента на Републиката да приложи Конституцията, като се съобрази с Решение № 20 от 1992 г. на Конституционния съд и час по-скоро да насрочи предстоящите предсрочни парламентарни избори! Благодаря Ви за вниманието. Господин Добрев, сега ли ще искате думата? От името на парламентарната група на ГЕРБ господин Добрев има думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Тази седмица стана ясно, че държавата в сферата на енергетиката е изправена пред пропастта. И докато Народното събрание трябва да търси решение на тази криза, ние в залата имаме един представител на Промяната, нула представители на БСП, нула представители на „Демократична България“, за протокола. Но не това е най-важното, колеги. Те и в управлението през последните шест месеца не проявиха никаква заинтересованост към решаването на проблемите на държавата, а се интересуваха единствено от това как могат да вкарат посредници във всяка една сфера в енергетиката, от която да вземат комисиони. Какъв е проблемът, който стана ясен в последната една седмица? Първият и най-големият е, че държавата няма газ. Още от 1 август, който е следващата седмица, ние ще изпитаме недостиг на количества газ. Този недостиг за месец август и месец септември е в размер на около 20% от консумацията ни. Тоест 20% от потребителите трябва да бъдат ограничени да не консумират. Ако 24 хиляди фирми в България ползват газ, 20% означава, че на 5000 фирми трябва да бъде спрян газът. Кои са тези 5000 фирми? Как ще ги определим тези 5000 фирми, които няма да получават газ? Като част от своя кризисен пиар премиерът в оставка Кирил Петков и началникът на кабинета Лена Бориславова отпътуваха за Азербайджан. Проведоха срещи, направиха снимки и публикуваха във Фейсбук следното съобщение: „Ще засилим сътрудничеството с Азербайджан.“ Всички ние политиците знаем, че когато след една среща двете страни обявят, че засилват сътрудничеството, това означава, че за нищо не са се разбрали. Няма количества газ от Азербайджан, но нямаше нужда и Кирил Петков да ходи до Азербайджан, за да разбере това. Защото количествата газ, с които Азербайджан разполагаше от новото находище „Шах Дениз-2“, бяха разпределени на търг още през 2011 г. Преди 10 години тези количества бяха разпределени – 10 милиарда кубика бяха разпределени, и за България тогава се падна един милиард кубика. Останалите кубици – останалите количества, ги взимат Турция, Гърция и Италия. милиарда кубика свършиха преди 11 години и нямаше нужда Кирил Петков и Лена Бориславова да ходят, за да разберат това. Можеха да ни попитат нас и ние щяхме да им го кажем. Положението става още по-страшно, колеги, от месец октомври, защото за месеците октомври, ноември и декември недостигът не е 20% – недостигът е 70% от количествата газ. 70% от газа го няма! Тоест от тези 24 хиляди фирми 70% са 16 – 17 хиляди фирми, които трябва да спрат да работят. Само че дори това не е така, защото тези 30% през зимата ще ги изконсумира само „Топлофикация София“. Тоест „Топлофикация София“ ще има газ, за да имат парно софиянци, но бизнесът – икономиката в страната, няма да работи. И да не се опитват управляващите да се оправдаят с това, че „Топлофикация София“ не си плащала навреме и щели да ѝ спрат газа. Ако го спрат, ще е, защото го няма. Не само, че е скъп, но и го няма. Това е причината още отсега да започнат да подготвят обществото как няма да има газ. През месеците октомври, ноември и декември имаме едва 30% от нужните ни количества – 70% от този газ го няма. Същото е положението от месец януари, защото от месец януари ние оставаме само с договора от Азербайджан, който първо беше договорен от президента Георги Първанов, впоследствие беше продължен. Тези споразумения бяха продължени от ГЕРБ и в интерес на истината, на самия договор физически подписът беше сложен при кабинета Орешарски. Това са фактите. Този газ само имаме, защото и другият газ, който беше от „Газпром“ до края на тази година, поради една или друга причина – няма да влизам в спекулации, ние не го вземаме. Но всъщност, без да влизам в спекулации, трябва да кажа, че не го вземаме, за да можем да си купуваме руски газ от посредници посредници, които надуват цената с минимум 100 милиона на месец, и парите отиват вероятно в някои офшорни сметки и облагодетелстват политици – вероятно от управляващите политици. Тоест заради далаверата на управляващите България ще остане без газ. Но това не е единствената далавера, колеги, не става въпрос само за тези 100 милиона на месец, които се крадат от газа, които се надписват в сметката на всеки български потребител на газ. Има и едни други – три пъти по-големи милиони, 300 милиона лв., които се надписват в сметката на горивата. Въпросното левче, за което вече никой не се съмнява, че го има, само управляващите зариват главите в пясъка и не признават, че горивата са надписани с 1 лв. – 1,20 лв. на литър.

Проект на решение за това да сложим таван на цената на горивата от 2,70 лв. и дадохме поне две пазарни решения как това да не се окаже, да не рефлектира в недостиг на горива. Но забележете какво се случи, колеги! Ами, няма го в дневния ред този проект на решение. Всичко друго имаше тази седмица в дневния ред – най-вече Рашков, и цялото Народно събрание трепери кога ще бъде гласуван Законът за противодействие Проект на решение за таван на горивата – единственият въпрос, който тревожи българското общество в днешно време. И защо казвам го тревожи? Защото каква е цената на горивата не е от значение само за тези, които караме коли и зареждаме своите автомобили с гориво, то е от значение и за всички български потребители. Дори и възрастните хора, които нямат или не ползват автомобили, тях пак ги касае цената на тези горива, защото във всяка една стока в магазина е включена и цената на горивото. Във всяка една стока в магазина! Инфлацията в България е висока поради три причини: първата е токът; втората е газът; и третата е инфлацията в горивата. Проблемът с тока го решихме. Ние и ДПС имахме идентични предложения за това да сложим таван на цената на електроенергията и го направихме. Всички подкрепиха предложенията, които ние внесохме. За тази вечер цената на тока е 1255 лв. на мегаватчас, но бизнесът ще плати 250 и ще получи над 1000 лв. компенсация. Ако не беше това решение, което ние опозицията наложихме в това Народно събрание, в момента половината икономика на страната щеше да е изправена пред фалит, а до месец-два вероятно и цялата икономика на страната, защото тези цени на електроенергията са непосилни. Тази седмица стана ясно и нещо друго. С колегата Чолаков внесохме сигнал в ДАНС, с който изпратихме информация за това какво се случва в „Булгаргаз“, какви сделки с посредници се сключват, как се продава евтин газ от „Булгаргаз“ на фирма МЕД и същата фирма МЕД продава този газ обратно на „Булгаргаз“ със 7 милиона разлика

както ми подсказва господин Карадайъ, за нулевата толерантност към корупцията, която има това правителство! Получихме информация от ДАНС, че те са извършили проверка и този наш сигнал, заедно с тяхната преписка, с проверката, която те са направили, е изпратена до Върховната касационна прокуратура по компетентност, което ни обнадеждава, че може би един ден ще има правосъдие за всичко това, което се случва в момента. Не на последно място, колеги, искам да Ви обърна внимание за темата Gemcorp. Gemcorp беше писмо за намерение – уж. От писмо за намерение то се оказа, че е меморандум,

накрая се оказа, че той е толкова страшен, че ние панически се втурнахме – самите управляващи панически се втурнаха да прекратяват меморандума и го прекратиха. Но аз, уважаеми колеги, не знам дали това не беше целта на управляващите. Защото за част от тях – ние имаме техни съдружници, които по телевизията казаха, че те са едни гениални измамници. Нали така беше? За част от управляващите в управляващата коалиция, за част от кабинета, ние имаме по телевизията човек, акционер, съдружник на въпросния министър, който каза, че е гениален измамник. Тоест представете си една гениална схема, в която подписваш меморандум с една офшорка с руски интереси, която по своето същество е една куха фирма, само за да го прекратиш. Тоест подписваш го, за да го прекратиш, защото в този меморандум предварително си заложил клауза за арбитраж, и то не къде да е, а в Париж. Тоест възможно ли е тези въпросните Gemcorp, тази куха офшорка с руски олигарси зад себе си да отиде в Арбитражния съд в Париж и да каже: „Аз имах меморандум с България. Добросъвестно подписахме меморандум с България. Започнах да разработвам проекти. В тези пет месеца, докато работеше меморандумът, аз похарчих 300 млн. евро или 400 млн. евро. Освен похарчените от мен пари – и това много лесно, колеги, ще се докаже с фактури между офшорките – освен похарчените от мен пари имам пропуснати ползи за още 500 млн. евро.“ Та, представете си, колеги, възможно ли е Gemcorp да е бил подписан само с цел ние в Народното събрание да скочим срещу този меморандум, да го прекратим и съответно кухата офшорка да съди държавата за пропуснати ползи и за натрупани загуби до момента?

Предстоят въпросите към министъра на вътрешните работи Бойко Рашков. В списъка ми господин Аталай е първи, но аз не го виждам възможно е. Той има два въпроса. Преминаваме към въпроса от народния представител Ахмед Ахмедов, обаче и него не го виждам. Следва господин Чакъров заповядайте, господин Чакъров. Ще прочета веднъж темата на въпроса, тъй като другите са със същата тема: относно действия за оказан натиск и тормоз от страна на МВР по време на предизборната кампания и в изборния ден. ДЖЕВДЕТ Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри в оставка, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Рашков, в село Златоклас, община Дулово, област Силистра, откъдето съм избран – от областта, за народен представител по време на предизборната кампания за парламентарните избори, състояли се на 11 юли миналата година,

Полицейските органи предупреждават устно или писмено лицето, за което има достатъчни данни и се предполага, че ще извърши престъпление или нарушение на обществения ред.“ (2) За За писменото предупреждение се съставя протокол, с който лицето се предупреждава за отговорността, която се предвижда при извършване на съответното престъпление или нарушение на обществения ред.“ Видно е, че протокол се съставя по конкретен състав от Наказателния кодекс, когато става въпрос за престъпление. Във въпросния протокол от полицейските органи е записано, че той е съставен въз основа на „достатъчни доказателства“, без да е посочено какви са те и без правно основание. Тоест, без да се посочи какво конкретно престъпление или нарушение на обществения ред се очаква да извърши лицето и по тази причина се предупреждава. Знаем вече, господин Рашков, че Вие отговаряте стереотипно, както Вие казахте, на стереотипно зададени въпроси, а те не са стереотипни, защото зад всеки въпрос има конкретен човек, конкретна човешка съдба и съответни притеснения, и вълнения. Защото, когато не си имал намерение, когато не си извършил никакво деяние да те карат да подписваш такива протоколи, е притеснително за всеки един човек. Въпросът ми е: по смисъла на кой член от Наказателния кодекс е съставен предупредителният протокол на Самет Вадет? Въз основа на какви „достатъчни данни“, както пише в чл. 65 на

Уважаеми господин Председател и народни представители! Да, така е – на едни и същи въпроси се отговаря по един и същи начин. Това е съвсем нормално.

действително по отношение на лицето, за което поставяте въпроса, е съставен такъв протокол. Това е видно от информацията, която съм получил от Областна дирекция на вътрешните работи в Силистра. Питате едно и също: на какво законово основание? И сам си отговаряте. Законовото основание е чл. 65 от Закона за Министерството на вътрешните работи. Питате: какви са данните, за да се състави такъв документ? Тук няма започнал наказателен Това е превантивна дейност по Закона за Министерството на вътрешните работи, където въз основа на лични данни – те могат да бъдат явни или оперативни се създава съмнение, така да се каже, от тях възниква, че едно лице може да извърши престъпление по определен текст от Наказателния кодекс в бъдеще. Затова Законът не изисква доказателства, а изисква информация, данни, все в тази терминология се решават тези въпроси. Така че доказателства няма и да ги търсите, и аз да ги търся, и аз не мога да ги намеря,

от предходни изборни процеси и при подготовката на изборите за 11 юли миналата година. Тоест за този човек е текла такава информация и затова там го имат предвид, че той е потенциален извършител на престъпление, което е под заглавие „Престъпление против политическите права на гражданите“ по Глава трета от Наказателния кодекс. Именно това са фактическите основания. Това са достатъчните данни, които са послужили, за да се състави такъв предупредителен протокол. този случай в информационната справка, която имам, изрично е посочено, че в периода на подготовка и провеждане на изборите за Четиридесет

върху когото и да е. Вие специално се интересувате за Вашите членове – симпатизанти, местни лидери и така нататък. Аз Ви отговарям в по-широк план, а и Вие знаете, че като народен представител сте представител не на активисти на ДПС, а на целия народ. Така пише в Конституцията. Така че нищо незаконосъобразно не се е случило в област Силистра. Полицейските служители са постъпили законосъобразно. Никакъв натиск не са оказали и никакъв тормоз, както така пресилвате непрекъснато – всеки петък, подобни случаи. Смятам, че полицейските служители са били

Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри в оставка, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Рашков, ние много добре знаем и знаете, че парламентарната група на ДПС е достатъчно опитна, аз също в частност, и ние знаем, и осъзнаваме какво значи народен представител, каква клетва полагаме. Между впрочем работим много активно в това отношение, нещо, с което се гордеем, Ви го казвам. Затова хората, когато сме по избирателните райони, се обръщат към нас, както е в конкретния случай. Да, ние сме народни представители за всички хора в страната. Само че искам да Ви припомня, че и Вие сте министър на всички в България, а не само на управляващото мнозинство или даже на една определена политическа сила. Бих искал да Ви запитам

предава на прокуратурата, от което нищо не следва и последва. Може би в този контекст и тези 20 хиляди случая не са дали своя „принос“ за отчитане на по-сериозна добра работа на структурите на МВР, защото на базата на тези събрани доказателства, данни би следвало да има следващи стъпки в правораздаването. А такива няма. Няма, защото няма извършени такива деяния и престъпления. Затова те не могат да бъдат квалифицирани като такива. Може би затова индикаторите за работа на структурата и на Министерството, което оглавявате, е такава за последните шест месеца. Господин Рашков, искам да Ви задам един въпрос: по същия начин в хипотезата на чл. 65, когато представители на правителството, че лично министър-председателят в оставка, тогава, когато търсят тук народни представители да им предлагат да преминат и да променят, да подменят волята на избирателите, които са гласували за тях, да представляват с определена платформа, с определена идеология, принципи, те да сменят тези си техни виждания има ли направени, извършени такива предупредителни протоколи, подписани от тях? Нека да знае цялата общественост… …тези деяния, Вие как ги квалифицирате? Защото казвате, че стереотипно… Дайте в този случай този стереотип да бъде пренесен и за хората, които имат такава активност. ЧАКЪРОВ: Подходът и стандартът трябва да бъдат еднакви към всички. Защото това е много сериозно – цялата общественост е така притеснена, развълнувана и трябва да внесем яснота и информация към всички. ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Вие за пореден път… приключвам, господин Председател, си позволявате оттук да упрекнете колеги, че не знаят добре езика тук. Вие си позволявате да казвате, че народните представители трябва да се подготвят, а днес отново правите опит да изнасяте лекции – какво значи народен представител, дали парламентарната група и всеки един от членовете на тази парламентарна група на ДПС ги знае. Моля Ви се недейте друг път да си позволявате такива волности. Благодаря Ви. Благодаря. Много надхвърлихте времето, господин Чакъров, затова се опитах да Ви прекъсна. Заповядайте за дуплика, господин Министър. Няколко неща заслужават внимание в дупликата ми. Гражданинът по отношение, на който е съставен предупредителен протокол в е получил разяснение на място в момента, в който е подписал предупредителния протокол. Той не е възразил нито по отношение на факта, че е съставен такъв протокол, нито по отношение на съдържанието на този документ. Не знам какво пълномощие има народният представител Чакъров да представлява тук в пленарната зала същия този гражданин, който преди една година и малко повече не е отнесъл някакви жалби или оплаквания към компетентни държавни органи? Така че позволете ми дори да се усъмня дали има основание въобще да се поставят по подобен начин въпроси тук в пленарната зала или поставянето на този въпрос, както и на много други, не целят просто политически ефект. Що се касае до това, че и аз съм министър на всички граждани, аз никога не съм поставял под съмнение това и именно поради тази причина, една от причините да извършваме такива проверки във връзка с изискванията на Закона за Министерството на вътрешните работи е тази нека напомня на народния представител Чакъров, че служебният кабинет имаше основна задача да осигури провеждането през месец юли на честни избори. В понятието честни избори се включва това да не се купуват и продават гласове. А за да се предотврати извършването на такива престъпления, които са в Глава трета от Наказателния кодекс, мисля, че много трябва да ги прочетат някои от колегите народни представители – трябва да ги прочетат тези текстове. Там се предвиждат и тежки наказания „лишаване от свобода“. Така че аз като министър съм длъжен така да ръководя Министерството, че то да води, да противодейства по-скоро срещу престъпността от всякакъв вид, включително и срещу политическата корупция, както аз наричам този вид

се изкривява политическият вот и политическата картина в цялата страна, факт, който, повтарям, засяга всички български граждани – цялото общество, и не случайно тези действия, това поведение е инкриминирано с конкретни престъпни състави. Що се касае за правителството, задайте конкретен въпрос по реда на парламентарните правила – кой купува, кой не купува, кой уговаря народни народни представители от други парламентарни групи, посочете конкретно имената, конкретно този, който е правил подобни неща, и аз ще Ви отговоря, както отговарям и на всички други въпроси. Що се касае до лекциите, за съжаление,

Благодаря Ви, господин Председател. По начина на водене. Това безобразие, което виждаме от страна на господин Рашков, и тази арогантност и наглост, която той прави тук от тази трибуна, по един или друг начин трябва и Вас да Ви впечатлява понякога, защото тази политическа корупция, наречена от господин Рашков, беше извършена от него чрез тормоз на политически опоненти, като използва репресивен държавен апарат, наречен „Полиция“ и с неговите указания той превърна демократичната полиция в политическа милиция, която да извършва политическата корупция, с която той се опитва да изкривява изборните резултати. Това се казва и в докладите на ОССЕ. Ако не сте ги чели – прочетете ги. И затова, че е имало някакъв си сигнал там, казва: протоколи се правят, когато има достатъчно данни. Кои бяха онези данни и той защо не отговаря на нито един въпрос и се отклонява от въпросите? А Вие, седейки на това място, дори не се опитвате да му кажете, че той е длъжен да отговаря на въпросите на народните представители! От друга страна, от миналата година от месец юли съм поискал документи от господин Рашков, задавал съм и въпроси, поискал съм и документи, които до ден днешен не съм ги получил. Това, господин Председател, Вие много добре го знаете, защото документите, ако ги получавам, ще ги получа през Деловодството на Народното събрание. Това е нарушение на Конституцията и законите на страната! Това е нарушение на Правилника за работата и дейността на Народното събрание от лицето Рашков! Ето тези неща, господин Председател, Вие като председателстващ заседанието трябва да правите забележки.

господин Карадайъ! МУСТАФА КАРАДАЙЪ: Но в процедурата по парламентарен контрол отговарят на въпроси. А че са престъпници и престъпват Конституцията и законите на страната, това вече е факт – може да го проверите и в Деловодството на Народното събрание. Благодаря Ви. Благодаря, господин Карадайъ. Само да отбележа, може би сте били в движение, в своята реплика господин Чакъров зададе доста въпроси, които не бяха свързани с конкретния въпрос, затова и позволих на господин министъра да отговори на тях.

вижте, малко се злоупотребява, както знаем, с процедурите в парламентарния контрол понякога, особено когато господин Рашков е тук, но все пак мисля, че една малко по-свободна дискусия е допустима, да не прибягваме до бележки, наказания и така нататък. Следващият въпрос е от господин Вейселов. Заповядайте да развиете Вашия въпрос. Ако междувременно се върнат господин Аталай и господин Ахмедов, ще имат и те възможността да зададат своите въпроси. ЮСЕИН ВЕЙСЕЛОВ (ДПС): Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Днес, господин Министър, Ви питам поредния въпрос, на който съм сигурен, че няма да получа отговор, както и на всички останали въпроси, които бяха зададени от моите колеги, но все пак аз съм длъжен да задам този въпрос, защото български граждани чакат отговор. И в тази връзка, през периода на предизборната кампания за парламентарни избори на 11 юли 2021 г. в град Стражица, област Велико Търново, господин Атанас Дончев, който е общински председател на ДПС – Стражица, и е кандидат за народен представител, е привикван в полицията, като са му отправени предупреждения да не обикаля селата и да не агитира.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Ще започна с това: арогантност е да извършиш престъпление и да наречеш арогантен този, който е извършил разследване и те е осъдил. Това е арогантност! Когато си извършил престъпление против политическите права на гражданите, купувайки и продавайки гласове в различни региони на страната и когато има влезли в сила съдебни решения по този въпрос, когато са осъдени лица, които ти си подбудил към извършването на такива престъпления (реплика да казвате, че е арогантен този, който е изпълнил задълженията си по Конституция и закон, разследвал е, предал е на прокуратурата, а тя е внесла делата в съда, който е произнесъл осъдителен акт. Това е арогантност – когато кажеш на някого, че си е свършил работата и премълчиш, че ти си извършил престъпление. Това каза преди малко лидерът на ДПС Карадайъ. По конкретния въпрос на господин Вейселов. Да, има такъв случай, има едно лице в този регион, което Вие споменавате. Разбира се, нещата не са толкова прости, както тук ги изнасяте, защото това е начин да омаловажите хипотезата, за да може да изведете основното, което целите – колко са лоши служителите на Министерството на вътрешните работи и най-вече ръководителят на ведомството – министърът на вътрешните работи.

Тогава, уважаеми народни представители, когато се намираме в пленарната зала на върховния орган на държавната власт, законодателният орган, това е върховен и като власт, и като авторитет орган. И тук от тази трибуна трябва да се говори с езика на закона, а в езика на закона няма дума привикване, езикът на закона предвижда призоваване, въпросът е оттук нататък по същество.

по лицето, за което поставя въпрос господин Вейселов. Единият случай е от 6 юли 2021 г., а

Господин Вейселов, заповядайте за реплика, ако желаете. Не искате да уточните. Ами все пак имате възможност за реплика, след това за дуплика, начина на водене. Ако желаете, може да уточните и за случаите – може и за двата всъщност да поискате. Предполагам, господин Рашков, можете да отговорите и за двата. Господин Председател, аз зададох своя въпрос и името там беше поставено на моя въпрос, обаче господин Рашков, както винаги, не отговаря на зададения от мен въпрос. Аз знам причината – причината е, че няма няма доказателства и не може да обясни кратко, ясно и точно защо това лице, както той казва, е призовано с полиция за предупреждение да не обикаля селата и да не агитира, и то при положение че е кандидат за народен представител. Знам отговора и на този въпрос, защото това всичкото беше направено с една-единствена цел – да се репресират избирателите и членовете на „Движение за права и свободи“, за да постигнем по-нисък но в крайна сметка какво стана? Станахме трета политическа сила, а на следващите избори ще достигнем още по добър резултат. И искам да попитам и Вас, господин Председател, Вие какво разбрахте от отговора, който даде господин Рашков? Моля да ми отговорите, за да не взема процедура по начина на водене. Благодаря. Процедурата не предполага да задавате на мен въпроси. Имаше въпрос от господин Рашков за кой случай по-конкретно имате желание да попитате, но Вие не го казахте това. Не знам, господин Рашков, за дуплика, желаете ли да продължите с отговора, може би нещо и за двата случая да кажете, за да има все пак някакъв фиксиран отговор. МИНИСТЪР БОЙКО РАШКОВ: Да, принуден съм да дам разяснения и по двата случая, защото народният представител не знае за кой от случаите пита. Повтарям, те са два случая. Единият случай е от 6 юли миналата година във връзка, така е формулирана проверката в съответната Великотърновска като нарушение на изборното законодателство. Става дума за полицията в Стражица, където е извършена проверка по съответна преписка, има съответен номер.

където в полицията същият е заявил, че при среща с други лица, или друго лице по-точно, му е споделено, че този човек, за когото питате, господин Вейселов, и един друг гражданин от друго населено място, се занимават с дейност, свързана с раздаване на пари за гласуване на предстоящите избори. Това е поводът да се зарегистрира преписката и да се започне проверка по нея. И при проверката, естествено, че този гражданин е призован, защото той, бидейки кандидат за народен представител, нека напомним все пак някои основни постановки в Закона, имунитетът не е за призоваване и даване на показания, респективно обяснения, сведения и така нататък. Имунитетът касае нещо друго, така че не се позовавайте на това му качество. Дадени са такива сведения от този човек, дадени са сведения и от друго лице С.Н.Д., има и други лица, от които са снети съответни данни,

купуване и продаване на гласове. И сега нещо, което е рутинно по процедура. Приключвам, господин Председател. Тези материали са изпратени на съответната прокуратура и тя е взела съответното процесуално решение. Вторият случай е от 9 юли, също в полицейското управление в Стражица, където също има извършена проверка по съответна преписка с номер. Тук са снети данни също от шест-седем души, виждам, включително и от този човек, за когото ме питате. Да, не греша. И всеки е дал някакви разяснения, накрая преписката е изпратена на прокуратурата, която е взела своите процесуални решения по силата на закона. Така че виждате, струва ми се всички се убеждавате, че полицейските служби тук са извършили една дейност по силата на закона и те не могат да избягат от тези свои задължения, в противен случай биха извършили нарушение. И приключвам с това, както виждате, когато един държавен орган е извършил действията по закон, изпълнил е своите задължения, тук, от тази трибуна, някой си позволява да ги обвинява в тормоз и натиск върху български граждани при наличието на данни, че тези, по отношение на които е извършена проверката, са участвали или подготвяли извършването на престъпления. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Рашков. По начина на водене ли, госпожо Налбант? Заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Обръщам се към министъра в оставка, но всъщност основно бележката ми е към всички, които водят заседанията по време на парламентарен контрол, когато министърът в оставка Рашков отговаря. За мен е обидно, за парламентарната група е обидно, за всички депутати е обидно, господин Рашков, за целия български народ е обидно да се държите по този поучителен, назидателен начин. За Вас би било достатъчно да си прочетете това, което са Ви подготвили Вашите служители, а не да отделяте основната част от времето си да поучавате, да назидавате и да си мислите, че веднъж като изкарате някого пред хората и да го компрометирате, пък нека после той да се обяснява цял живот. (Министър Рашков напуска залата.) Името на всеки един гражданин е свято. За имената си хората в България са водили битки. Нямате право по такъв начин да се държите нито с народните представители, нито с тези, с които се гаврихте. Затова бележката ми е и към господин Вигенин и към всички, които преди него водиха заседания, да правите забележки за такива отговори, защото той коментира, оценява,

Уважаеми господин Председател, видно е, че Вие отново не направихте забележка на министъра в оставка, когато тук се правят процедури по начина на водене. Вярно е, че ние се обръщаме към Вас, но те касаят и са провокирани от начина на отговаряне на министъра в оставка. Все пак бих искал да кажа, да се обърна и към уважаемите народни представители и към цялата ни общественост, че който и да е министър, включително и министър на вътрешните работи, няма право да говори за успеваемост на депутатите, няма право да оценява депутатите. Това са народни представители, които са избрани с пряк избор от българския народ. Това, мисля, че е ясно на всеки един

защото Вие не му направихте забележка, защото всичко е шаблонно, но според юристи, и то в делата на гражданите имат право и в хипотезата на чл. 61, ал. 1 и 2 да не подписват тези принудителни протоколи. Аз много бих искал да чуя каква е неговата позиция, да видим какво би казал той по този въпрос, защото юристите са много категорични в това отношение. Призовавам, господин Председател, на следващи отговори наистина да имате активна позиция и своевременно да правите забележки да бъдат конкретни отговорите, защото оттук ние не чухме почти никакъв конкретен отговор от министъра на вътрешните работи. А що се отнася до това, което той каза,

Може ли да отговоря тогава, първо, на господин Чакъров. Ясно е, че парламентарният контрол с участието на господин Рашков и депутатите от ДПС във всеки петък придобива една изнервеност, която е предизвикателство за всеки един, който води тук заседанието. Няма как водещият заседанието да принуди министър да дава отговори, каквито той не желае или не може да даде, и обратно, също така е вярно, че въпросите, които се задават, трябва да бъдат и достатъчно конкретни. Мисля, господин Чакъров, че на втория въпрос, на господин Вейселов, доста подробно беше отговорено. На част от Вашите въпроси, господин Чакъров, Вие ги развихте в реплика, която нямаше връзка с първоначално зададения въпрос. Така че аз смятам, че можете, както по въпроса за това може или не може да се подписва протокола и други някои неща, които повдигнахте, да зададете отделен въпрос, на който, евентуално, господин Рашков да отговори, тъй като няма как да се смесват тези теми. Заповядайте сега по начина на водене. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Председател, процедурата ми е към Вас и тя не е по начина на водене, затова защото за поредна седмица позволихте на вътрешния министър тук, от тази трибуна, да не отговаря на въпроси, поставени от парламентарната група на „Движение за права и свободи“, а да говори празни приказки за пореден път пак от тази трибуна. Един министър, който наистина, уважаеми колеги, последните месеци и година върна България към онези времена преди 1989 г., когато не се спазваха нито правила, нито закони, нито Конституция. И моля Ви се да кажете и да предадете на вътрешния министър, че той е срам за Министерството на вътрешните работи, той е срам и за България като цяло. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ от стенограмата това ще бъде извадено и господин Рашков ще бъде запознат с Вашия коментар. Преминаваме към въпросите към министъра на културата – Атанас Атанасов. Първият въпрос е от народния представител Стефан Шилев народния представител Иван Тотев относно ремонта на Концертна зала – град Пловдив. Заповядайте, господин Шилев, да развиете Вашия въпрос. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър в оставка, уважаеми колеги народни представители!

като част от него в бюджета на Министерството на културата са заложени 11,64 млн. лв. за капиталови разходи за ремонта на Концертна зала – Пловдив. Концертна зала – Пловдив, е затворена вече няколко години поради непригодност и необходимост от сериозни ремонтни дейности. Липсата на бързи действия ще доведе до това залата да продължи да се саморазрушава. За ремонта на сградата има одобрен проект и само трябва да се стартира процедурата за избор на изпълнител. Днес започването на процедурата би повдигнало редица въпроси относно липсата на компетентност в Министерството на културата за изготвяне на конкурсната документация или липсата на желание да се изпълни волята на народните представители, разпределили сумата в целево за ремонтиране на тази важна за пловдивските любители на музиката сграда. В тази връзка нашият, с колегата Тотев, въпрос към Вас е: обявена ли е обществена поръчка за избор на изпълнител на ремонта на Концертна зала – Пловдив, кога и кой е възложител,

Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Тотев, уважаеми господин Шилев! Споменавате липса на желание или липса на компетенция в Министерството на културата, забавяне. Всъщност сам потвърдихте, че през последните пет години не е направено много за Концертната зала в град Пловдив. Също така казахте, че бюджетът е значително увеличен, това е така. Да, за първи път бюджетът за капиталови разходи е с 12 пъти повече за Министерството на културата и над 11 милиона от тези 36 милиона отиват точно за Концертната зала в град Пловдив. Когато говорим за отношение на това правителство към културата, е добре да си спомним точно тези цифри. цифри. През месец юни 2022 г. лично аз, в качеството си на министър на културата, съм одобрил доклада за разпределяне на средства за капиталови разходи в размер на над 11 милиона с цел основен ремонт и реконструкция на Концертна зала, мултифункционална зала за симфонични концерти и сценични продукции, Държавна опера – Пловдив. Уважаеми господа, Държавна опера – Пловдив, е публичноправна организация, второстепенен разпоредител по бюджета на Министерството на културата и като такава е пълноценен възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки. В тази връзка процедурата за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки следва да бъде проведена от Държавна опера – Пловдив. Това е практиката за всички второстепенни разпоредители с бюджет към Министерството на културата. Така че Вашият въпрос може да зададете към сегашното ръководство на Държавна опера – Пловдив.

Благодаря, господин Председател. Господин Министър, да, вероятно очаквах подобен отговор, но не очаквах, че ще бъде толкова кратък и лаконичен, по простата причина, че парите не са разпределени в бюджета с принципал директора на Пловдивската опера. Те са с принципал министъра на културата, тоест Вие. И Вие трябва да накарате Вашия подчинен или който и да е друг – „Държавни имоти“, Вашата дирекция, или някоя друга, да си свърши работата. Това Вие да ми кажете – питайте директора на Пловдивската опера, ами това е смешно. Аз съм народен представител и задавам въпроса към Вас чрез председателя. Не мога да задам чрез председателя до директора на Пловдивската опера. Моля Ви, Вие трябва да свършите тази работа. Не аз да питам директора на Пловдивската опера. Виждате ли, приготвих си реплика, Вие ми я развалихте. Но аз пак ще си кажа някои неща. Просто наистина малко съм шокиран, извинявайте. Проведена беше среща на 14 юни в Пловдив, на която присъстваха заместник-министър Кондакова, заместник-кметът по култура господин Панов, Фондация „Дом на операта“. И тогава заместник-министърката обеща, че на 30 юни ще бъде обявена процедурата. Еми да, ама не, в момента сме 22 юли, ако не се лъжа днес, нищо няма още. Все Все пак настоявам, че Вие сте този, който трябва да направи всичко възможно за тази процедура. Четири месеца са минали от приемане на държавния бюджет. Вярно, казах капиталовите разходи са повече, но какво от това, когато вече излизат едни, как да кажа, съмнения, че искате тези разходи да не се разходват, за да може след това да разходвате с ПМС-та, както примерно стана ясно на едно заседание на Комисията по култура, че има инструкция от Министерството на финансите да се направят икономии от Министерството на културата, от култура. И дори и да подценявате този въпрос, аз наистина мислех да бъде доста по-мек в моето изказване, но като гледам как си разменяте погледи с колеги от „Продължаваме Промяната“, смятам, че много подценявате този въпрос. напредна. СТЕФАН ШИЛЕВ: Свършвам, господин Председател. И в тази връзка ще Ви помоля да си вземете в ръце управлението на Министерството и да направите всичко възможно това да се случи в най-скоро време. Защото, пак казвам, Вие сте принципал принципал на Министерството, включително и на Държавна опера – Пловдив. А не аз да питам сега, госпожа доцент, в момента ми изкочи името, директор на Държавна опера – Пловдив, какво тя е направила и защо не го прави? Благодаря. Благодаря, господин Шилев. Желаете ли думата за реплика, господин Министър – заповядайте, тоест за дуплика. МИНИСТЪР АТАНАС АТАНАСОВ: Името ѝ е Нина Найденова и Вие като народен представител от Пловдив е редно да знаете нейното име и като член на Комисията по културата.

защо аз не съм ѝ наредил. Ами, защото ние работим по по-различен начин. Аз всъщност съм провел среща с нея и търсим начини, по които ние да ѝ съдействаме възможно най-много, за да се случи това нещо. Говорите за четири месеца, колко дълго протакане е. Трябва ли да Ви напомням, че Министерството на културата всъщност е било под ръководството на ГЕРБ за 12 години. И тези 11 милиона не са били разписани за Държавна опера – Пловдив, а след като бюджетът е бил гласуван месец март, вече те са разписани за Държавна опера – Пловдив, – 11 милиона, над 11 милиона. Запознат съм също със срещата на 14 юни. Там госпожа Кондакова не е давала обещания. Казвала е какво може да се очаква при възможно най-добрия вариант, който, да, не се е случил. Но също така съм запознат и с изказванията на господин Панов, който, ако не се лъжа, е казал, че е крайно време държавата да реши дали Пловдив ѝ е важен. При положение че Пловдив е може би най-големият бенефициент на огромно нарасналия бюджет на Министерството на културата, мисля, че изказвания от местното ръководство на ГЕРБ – подобни, са просто

да, имате тази възможност евентуално. Въпроси от народните представители Иван Тотев и Стефан Шилев относно изграждане на Дом на Пловдивската опера. Заповядайте да развиете Вашия въпрос.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! За изграждане на Дом на операта на Пловдив е необходимо обявяване на открит международен конкурс за обемно пространствено решение за бъдещата сграда на операта. Съгласно подписания тристранен меморандум между Министерството на културата, Община Пловдив и Фондация „Дом за Пловдивската опера“, преди това обаче е необходимо отреждане на терен за построяване на сграда на Държавната опера – Пловдив. На 14 юни 2022 г. в зала „Съединение“ на Регионалния исторически музей от 17,30 ч. се състоя открито заседание на Фондация „Дом за Пловдивската опера“. На това заседание, в което присъствах и аз, присъстваха и редица други заинтересовани лица, сред които госпожа Кондакова, господин Панов, за когото Вие преди малко се изказахте много язвително, членове на Фондацията, дейци на културата и журналисти. По време на заседанието заместник-министър Кондакова подчерта, че международен конкурс може да бъде обявен едва след като се определи терен за сграда на операта. С писмо от 28 юни Община Пловдив вече е отправила предложение към Министерството на културата за нуждите по изграждане на сграда с функции на център за музикално и сценично изкуство да бъде отреден поземлен имот частна общинска собственост с идентификатор 56784.524.1523 с административен адрес: град Пловдив, бул. „Освобождение“ № 84 и площ 13 358 кв. м. Нашият въпрос към Вас е: какво е становището на Министерството на културата по направеното предложение за отреждане на терен за построяване на сграда на Държавна опера – Пловдив? Изпратен ли е отговор до Община Пловдив и ако не е, в какъв срок ще се планира да бъде изпратен? Какво мислите за обещанието на министър Минеков, служебния министър, който от свое име като министър обещава, че Министерството на културата ще финансира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

моля да имате предвид, че цитираното от Вас писмо от господин Здравко Здравков, кмет на община Пловдив, е изпратено към господин Любозар Фратев, председател на Фондация „Дом за Пловдивската опера“. Ние просто сме копирани на самото писмо. Аз имам и копие от него. Там дори се обръщат и към доцент Нина Найденова, но не и към министъра на културата, тоест това е някак си уведомително писмо към нас, че тече такава кореспонденция, но ние за становище не сме попитани. Отделно от това, в писмото, което мога да Ви предоставя, е посочено, че имотът е частна общинска собственост, поради което Министерството на културата не следва да изразява становище по същество. И подчертавам, че конкретно становище не е искано. Отделно доцент Найденова вече изпрати своя отговор към Общината и той беше отрицателен, че всъщност този предложен терен не е подходящ за новата зала. Колкото до тези заветни обещани 300 хил. лв. от господин Минеков, те остават, не знам точно, в тази сфера, това беше един от първите въпроси, които Вашият колега господин Тотев ме попита и аз още тогава му казах, че никъде в документацията, която е останала в Министерството на културата, не съществува писмена следа за такова обещание – нито в меморандума, подписан между Фондацията, Общината и Министерството, където изрично се казва, че ние ще подпомагаме този процес, нито в някаква писмена документация. Това остава просто едно обещание, което Вие твърдите, че се е случило. Може би трябва да попитате господин Минеков, аз не мога от негово име да да говоря. Но в същото време ми е много интересно защо точно 300 хиляди. Всъщност при нас не е пристигало обосновано искане, на базата на което ние да ги отпуснем. защо не са 267 хиляди, защо не са 317 хиляди, а някак си на окомер, дайте ни едни 300 хил. лв., ние знаем какво да направим с тях. При положение че годишно отпускаме за операта 7,5 милиона, на фона на 120 хиляди, които Общината отпуска, на фона на това, че току-що сме отпуснали над 11 милиона за капиталови разходи за Държавна опера – Пловдив, отпуснали над 186 хиляди капиталови разходи за едната от гимназиите, които е към нас. На фона, че в момента тече процедура, по която ще отпуснем още пари за Хуманитарната гимназия в Пловдив, нека завърша с този отговор към Вашия колега от Пловдив, че не е време държавата да заяви дали ѝ е важен Пловдив, а местното ръководство в Пловдив е крайно време да заяви дали Пловдив му е важен.

Господин Председател, господин Министър, уважаеми колеги! Разбира се, Вие преди малко, господин Председател, призовахте, пък и уважаваният от мен доцент Чакъров, да не продължават другите министри да отговарят в ритъма на господин Рашков, но уви. Очевидно лошото отношение към народните представители е заразно и господин министърът продължава. Така, господин Министър, Вие като министър трябва да знаете кой е кметът на втория по големина град в България и на най-стария жив град в Европа. Това е господин Здравко Димитров, а не Здравко Здравков.

Това е един от най-богатите на културно-историческо наследство град в България. Вие какво очаквате?! Не може навсякъде да огрее Общината, особено на държавните имоти. Това, което исках да кажа, е, че за съжаление, мога само едно нещо да кажа, пак Ви казвам, още в началото почнах да говоря, че мислех много по-меко да се изказвам, но очевидно Вашите отговори са били предубедени. Били са нагласени да се опитате да уязвите Община Пловдив и ГЕРБ, в мое лице в случая. За съжаление, мога да кажа в тази връзка, че периодът в последните седем-осем месеца не е добър за културата на Пловдив и като цяло на България и това е една от причините, поради които не одобряваме Вашето отношение към Пловдив и към културата. И за съжаление, това, с което Вие дойдохте с много претенции, че ще промените в Министерството, че ще функционира по-добре – всъщност не беше изпълнено. Самият факт, че три месеца Национален фонд „Култура“ нямаше

Господин Шилев, лошото ми отношение не е към народните представители, а към лъжливите внушения, които Вие продължавате да правите, в това число и за това, че Национален фонд „Култура“ нямал изпълнителен директор три месеца. Всъщност беше една седмица. Получи се недоразумение, но ние въпреки това успяхме за една седмица да намерим изключително подготвен човек, който се съгласи да поеме тази тежка задача. Искрено се извинявам на кмета на Пловдив, че в бързината съм объркал неговото име. Прощавайте, господин Здравко Димитров, че съм Ви нарекъл Здравко Здравков. По отношение на всичко останало аз не знам какво повече мога да добавя. Ние за шест месеца успяхме да дадем много повече пари на пловдивската култура, отколкото ГЕРБ за 12 години с Министерството на културата и с общинското ръководство. Много скоро това ще си проличи с резултатите. за процедура.) Сега, господин Шилев, Вие искате да направите процедура, с която да направите реплика на господин министъра. Ако го направите, аз ще му дам думата да Ви отговори, защото просто се нарушават правилата. Заповядайте, имате думата. народен представител с много по-голям опит от мен предугаждате на 90% това, което искам да направя. Но не в пълнота. Това, Това, което исках да кажа, е, че можеше да кажете на министъра, че се преповтаря. Преди малко каза същото, което каза току-що. Всъщност моята идея беше, че ако всичко беше по мед и масло, въобще него нямаше да го има в това правителство. Затова дойдоха на власт Промяната – по простата причина, че ние не сме перфектни. Поради това Вие сте тук, а не за нещо друго. Благодаря, господин Шилев. Ами, ако много държите, аз не мога да Ви откажа да вземете думата като министър, но по принцип в парламентарния контрол не би трябвало нито такива реплики, дуплики. Заповядайте – моля, кратко и съдържателно. МИНИСТЪР АТАНАС АТАНАСОВ: Господин Шилев, явно се налага да се повтарям, защото Вие продължавате да задавате най-малкото едни и същи въпроси, които Вашите колеги са задали още през януари. Така че на едни и същи въпроси трябва да се отговаря по един и същи начин. И съм напълно съгласен, че ако всичко беше по мед и масло, наистина не трябваше да се стига до това аз да съм министър, както и „Продължаваме Промяната“ да съществува, но слава богу, че някой най-накрая направи нещо. Една администрация не може след 12 години погром да се сложи в ред за 6 месеца, но е много по-добре, откакто я заварихме.

Обществото на град Пазарджик е скандализирано в последно време от действията на Общината във връзка с ремонтните дейности, които бяха извършени на Младежкия дом в града. Става въпрос за боядисването на мраморната фасада на Младежкия дом с цветна боя и фигури, които са с неизвестен характер. Във връзка с това Камарата на архитектите свика пресконференция, на която, нека да цитирам, нарече действието „рязък пример за архитектен вандализъм“. Камарата също така настоява сградата да бъде възстановена в предишния ѝ вид. След извършена проверка от наша страна ние установихме, че сградата на Младежкия дом попада в охранителната зона на недвижима културна ценност „Турска хигиенна вана“, декларирано с писмо на НИПК с входящ № 4523 декември 1981 г. като архитектурен паметник на културата с предварителна категория „местно значение“ и с висока културна стойност. До момента ние, гражданите на град Пазарджик, оставаме с впечатление, че ремонтът и боядисването на сградата на Младежкия дом от страна на Община Пазарджик са извършени без проект, без съгласуван проект с Министерството на културата и в нарушение на разпоредбите на Закона за културното наследство. Ето защо на основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 и 92 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля да ми отговорите устно на следния въпрос: извършило ли е Министерството на културата проверка за извършените от Община Пазарджик нарушения на Закона за културното наследство при ремонта и боядисването на фасадата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

връзка с публикации в социалните мрежи и електронните медии относно боядисване на фасадата на сградата на Младежкия дом в град Пазарджик Главният инспекторат на Министерството на културата е извършил проверка на сградата, притежаваща статут на единична недвижима културна ценност с висока културно-историческа стойност. Сградата на Младежкия дом е публична общинска собственост с функционално предназначение „сграда за култура и изкуство“. При проверка е установено, че Община Пазарджик извършва ремонт и боядисване на фасадата на Младежкия дом без съгласуван проект, което е задължително съгласно Закона за културното наследство. При проверката след писмено искане не са били предоставени документи от собственика на сградата – Община Пазарджик, с което също е нарушен Законът. С цел преустановяване на констатираното нарушение, при което се променят архитектурните и/или художествените характеристики на сградата, създава се опасност или се уврежда недвижимото културно-историческо наследство на града Главният инспекторат е издал разпореждане за прилагане на принудителна административна мярка на Община Пазарджик. Въпреки издадената административна мярка ремонтните дейности и боядисването на фасадата са продължили и разпореждането на Министерството не е изпълнено. В допълнение е наложено разпореждане за прилагане на принудителна административна мярка и на фирма „0511 ДИЗАЙНС“ ЕООД – изпълнител на проекта. Фирмата изпълнител също не преустановява боядисването на фасадата, след което обектът е завършен. Интересно е, че междувременно с писмо до Министерството на културата кметът на града – господин Тодор Попов, официално отрича да са извършвани ремонтни дейности по сградата на Младежкия дом. В заключение, моля да имате предвид, че съгласно констатираните нарушения на Закона за културното наследство от страна на Министерството на културата ще бъдат съставени актове на Община Пазарджик и фирма „0511 ДИЗАЙНС“ ЕООД за установяване на извършените административни нарушения и тези актове ще бъдат издадени

Благодаря Ви, господин Председател. Благодаря за отговора, господин Министър. Аз, колегата Ивайло Шотев, както и сигурно още 70 хиляди жители на община Пазарджик могат да Ви уверят, че дейности по фасадата, по боядисване на мраморната фасада на Младежкия дом са извършвани, доколкото същата сграда преди притежаваше бяла мраморна фасада, а сега е в някакви лилаво-червени цветове със странни форми, така че определено такива дейности са извършвани. От становището на Камарата на архитектите в България ние разбрахме, че това, което е извършила Община Пазарджик, е една естетическа безвкусица. Сега от Вашия отговор ние разбрахме, че Община Пазарджик, в лицето на кмета Тодор Попов, са нарушили Закона за културното наследство, като не са съгласували действията си с Министерството на културата. Аз искам да Ви уверя, че Младежкият дом е една от символните сгради на град Пазарджик и хората са изключително разтревожени за това, което се е случило, и най-вече за начина, по който това се е случило, тъй като въпросът не е отнесен до Общинския съвет, доколкото ми е известно, нито пък е бил подложен на обществено обсъждане и не са били питани гражданите на Пазарджик искат ли това нещо да се случи. Затова ние задаваме въпроса и искаме да знаем дали Министерството на културата ще задължи Община Пазарджик да приведе сградата в предишния ѝ вид и съответно това в какъв срок ще се случи? Благодаря. Благодаря, господин Куленски. Заповядайте за дуплика, господин Министър. Уважаеми господин Куленски, съвсем накратко. Аз не съм запознат в детайли с цялостния цялостния ход на нещата по процедурата на Инспектората за опазване на културното наследство, но съм сигурен, че след санкцията, както стана и с вратите на Народното събрание, които бяха свалени; както стана и с онзи прословут часовник, който неправомерно беше сложен на сграда – културно наследство, който всъщност беше и неверен, защото не отброяваше как дългът намалява, той просто беше застинал, той също беше свален, така че съм сигурен, че и тук съответните действия ще бъдат предприети, даже ще проверя още днес и мога да Ви дам отговор на това. Благодаря, господин Атанасов. Преминаваме към последния въпрос от днешния парламентарен контрол от народния представител Димитър Николов относно финансиране на разкопките и теренни проучвания на югозападния ъгъл на форума в античния град Никополис ад Иструм. Заповядайте, имате думата да развиете Вашия въпрос. Благодаря Ви и Ви поздравявам за търпението. Уважаеми господин Министър, античният римски и ранновизантийски град Никополис ад Иструм, известен още като град на победата, е разположен на 18 км северно от Велико Търново и е със статут на Национален историко-археологически резерват. Обръщам внимание, че древният град е обект на интерес и проучвания от археолозите още от 1900 г., или повече от столетие. Вземам формален повод от последния фестивал, провел се на 16 юли, когато археологическият резерват привлече близо 1500 туристи и любители на историята. От свое име ще Ви поздравя за това, че през това археологическо лято Министерството на културата ще финансира общо 12 проекта на територията на област Велико Търново, въпреки че вчера на Комисия доцент Петрунова – директор на Националния исторически музей, определи археологическия сезон като пълен провал. За изненада сред тези обекти не е включено проучването на югозападния ъгъл на форума в Никополис ад Иструм, който неизменно през последните 10 години се ползва и разчита на подкрепа от Министерството на културата. Въпросителните възникват от факта, че всяка година се кандидатства при почти едни и същи критерии, а и резерватът си е все същият. Въпросът ми е следният: какви са обективните причини проектът за проучване на Никополис ад Иструм да не бъде класиран в списъка на обектите, които ще бъдат финансирани в кампанията на този археологически сезон? Благодаря, господин Николов. Имате думата за отговор, господин Министър.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 всяка година Министерството на културата предоставя на конкурсен принцип, и това е много важно да се отбележи, финансова подкрепа за провеждане на теренни археологически проучвания и теренна консервация. За 2022 г. общият размер на средствата възлиза на 3 милиона, а постъпилите 160 заявления за финансиране бяха на обща стойност 4 млн. и 700 хил. лв. Всички предложения бяха разгледани от две комисии – техническа и междуведомствена. Междуведомствената комисия, съставена от експерти от различни ведомства от цялата страна, разгледа, оцени и класира 152 проекта, предварително одобрени от техническата комисия, включително проекта за Никополис ад Иструм. За съжаление, този проект, въпреки че е получил немалък брой точки, попада малко под определения праг и наличните средства не достигат за неговото финансиране. Сред финансираните проекти от групата, в която кандидатства Никополис ад Иструм, са теренни археологически проучвания на някои от следните обекти: селищна могила „Юнаците“, праисторически солодобивен и градски център Провадия – солницата, селищна могила на големия остров Дуранкулак, храмовият комплекс на остров Свети Свети Кирик и Юлита Созопол, включително археологическите резервати „Кабиле“, „Сборяново“, „Плиска“, „Преслав“ и така нататък, и така нататък. Изброявам Ви ги просто за да Ви покажа, че в тази група конкуренцията е действително голяма и така трябва да бъде. При преглед на класирането е констатирано, че немалко проекти, които категорично притежават качества, изпълняват изискванията на правилата и са получили високи общи оценки, за съжаление, остават без финансиране – няма как при кандидатствали за 4 млн. и 700 хиляди, а ние имаме само 3 милиона, всички да спечелят. В заключение Ви заявявам, че Министерството на културата ще насочи своите усилия към постигане на баланс между необходими и отпускани средства. Съжалявам да чуя, че госпожа Бони Петрунова е имала такова изказване, тъй като тя директно ни съдейства археологическият сезон да не бъде пълен провал. Ще задействаме още повече нашите съвместни усилия с нея. И може би този отговор е добре да се чуе и от някои други археолози, които продължават да ни обвиняват за това, че ние сме виновни, задето те не са получили пари от Министерския съвет. Ами, дами и господа, виждате, че има много стойностни проекти и всеки един от тях е кандидатствал и се бори за финансиране. Ако сте имали схема 20 години някой да Ви дава директно пари,

Първо от свое име и от името на своите избиратели в регион Велико Търново ще поканя господин министъра догодина по същото време да посети този фестивал в Никополис ад Иструм. Предполагам, че тогава няма да е министър и ще има повече време за подобни събития. А в духа на казаното и от колегата Шилев, само ще добавя, че икономиите от култура, от археология не само подбиват, а по-скоро скопяват самочувствието на една нация. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Николов. Желаете ли думата за дуплика? Заповядайте, господин Атанасов. Само да добавя, че тук никога не е ставало въпрос за икономии от култура. Такива не е имало, при положение че нашият бюджет може би беше най-високо нарасналият от всички със 100 милиона допълнителни при предишна година 260 и няколко. Не мисля, че някой може да говори за икономии в културата. Всичко, което исках да кажа, е, че трябва да има ясни критерии, ясен процес и всеки да кандидатства и че богопомазани няма или ако е имало, вече няма да има. КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Министър. С това изчерпахме днешния парламентарен контрол. Благодаря, господин Атанасов, за участието. Уважаеми колеги, на Вас също. Следващо редовно заседание – 27 юли, сряда, от 9,00 ч. Закривам заседанието. (Звъни.)